Hvala

**Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvješće o provođenju ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu republike hrvatske za 2023. godinu za potrebe nacionalnih manjina Podnositelj izvješća je Vlada RH na temelju Članka 37. Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina. Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? S nama je potpredsjednike Vlade gospodin ministar … …/Upadica se ne razumije./… Molim? Stanku? Tko traži? Bulj. Gospodin Bulj, izvolite. Izvolite. Hvala lijepo. U ime Kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta na temu Ustavnog zakona provođenja o nacionalnim manjinama, izvješću i naravno financijskim troškovima za financiranje nacionalnih manjina. Da li je moguće da vi kao predstavnici Vlade još uvijek a većine pogotovo financirate oni koji ne poštuju Deklaraciju o Domovinskom ratu? Da li još uvijek financirate Pupovčev SNV koji ne štiti ljude srpske nacionalnosti ni njihove interese nego to je etnobiznis Milorada Pupovca i njegove ekipe. Kako možete uvaženi ministre, pomoćnici obrazložiti da u vrijeme Oluje čelni čovik Pupovac Srpskog narodnog vijeća je uz Aleksandra Vučića u Bačkoj Palanci gdje Vučić tada blati Hrvatsku da je gora od Njemačke nacističke tvorevine Hitlerove, a vaš vaš koalicijski partner stoji s desna njemu šutljivo. Da li je moguće da vi dozvoljavate da se financira organizacija koja danas zastupa interese više velkog srpskog sveta nego hrvatske interese? Da li je moguće da vi financirate priko Srpskog narodnog vijeća medije? Srpske tj. Novosti koje koje blate Hrvatsku, Domovinski rat, koje blate sve vrijednosti koje baštini većina. Oni koji ne poštuju vrijednosti iz Domovinskoga rata ti se ne mogu financirati. nije mržnja prema Srbima dapače veliku ulogu su imali poglavito u Domovinskom ratu, oni su moji susjedi, triba nacionalnim manjinama pomoći ali ovo što vi radite protiv … …/Upadica

Tražim stanku od 10 minuta u ime Kluba Možemo! kako bih još jednom upozorila da su nacionalne manjine zaštićene Ustavom RH i nije na i nije na većini da određuje što će i kako manjine raditi upravo zato kako bi se manjine zaštitile. Još jednom želim upozoriti da se ne može i ne smije na takav način napadati jedan medij, a to su, to su o kojima se šire laži da su protiv hrvatske države, da su protiv branitelja, da su za srpski svet ko što vi kažete kolega. Ne, Novosti su jedan ozbiljan list koji kritički progovara što mu je i zadatak o svim pojavama u hrvatskom društvu. To i mi trebamo raditi ovdje u saboru kako bi tih problema i tih nepravdi i tih kriminalnih djela da, bilo što manje. U tom smislu tražim ponovno stanku jer je zaista nečuveno da se uzeo jedan list u politikantske, u politikantske svrhe kako bi se obračunavalo politički sa određenim ljudima. Kao članica i potpredsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije oštro protestiram protiv takvog načina i tražim stanku. Zahvaljujem. Kolegica omalovažava zastupnike, hrvatski narod i nacionalne manjine poglavito srpsku nacionalnu manjinu jer etnobiznismen Pupovac i njegovo Srpsko narodno vijeće radi najmanje u interesu hrva… državljana srpske nacionalnosti u Hrvatskoj Hvala vam

Kako nikada neću dozvoliti vladajućoj većini da ima monopol na domoljublje i na branitelje tako ni vama gospodine Bulj neću dozvoliti da imate monopol na ove teme. Svatko od nas ima pravo i to je doseg demokracije da iskaže svoje mišljenje i svoje stavove i vi me u tome nikada nećete spriječiti. Zahvaljujem. ipak moram dati opomenu jer je bila replika. Gospodin Bulj replika. Povreda Poslovnika, oprostite.

replika, bila je replika, ide opomena. Gospodin Miletić izvolite. Čl. 238., vrijeđanje saborskih zastupnika i svih onih ljudi u RH koji znaju da se ovdje događa o notornoj političkoj trgovini, dakle ne radi se o nikakvim pravima Srba, Srbe treba čuvati kao nacionalnu manjinu i to nije sporno, al ovdje se radi o etno biznisu Pupovcu, ovdje se radi da samo u 2024. je gotovo 800 tisuća eura isplaćeno liku preko čijih novina se omalovažava, pljuje i vrijeđa Domovinski rat i hrvatski branitelji i to je nedopustivo i tome treba stat na kraj. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme, vrijeme. Bila je replika, ide opomena. Gđa. Mujkić. **Mujkić, Ivana (DP)** Hvala vam lijepo. Povrijeđen je čl. 238.. Dakle kolegice Raukar-Gamulin, tražili ste da iznesete svoje stavove, pa onda dozvolite i nama da iznesemo svoje stavove. Što se tiče ovog izvješća reći da i raspravljanje o ovom izvješću zadire u prava nacionalnih manjina je nebulozno jer na kraju krajeva da to nije predmet naše rasprave ne bi danas bilo ovdje na dnevnom redu i na kraju krajeva što se tiče Novosti dok god hrvatski narod financira taj list mi itekako imamo pravo raspravljati o sadržaju istoga, hvala vam.

manjinama oštro protestiram protiv bilo kakvim subjektivnim preuzimanjem odgovornosti jer odgovornost je na svima nama da i manjine imaju pravo glasa u svim javnim glasilima, što nažalost danas nije tako. I sama imam primjedbe na to da se, manjine su u javnim glasilima premalo zastupljene… …/Upadica Radin: bila je replika, mora ić, povreda Poslovnika, odustajete. Gospodin Miletić izvolite povreda Poslovnika. **Miletić, Marin (MOST)** Još jednom, nitko nema ništa protiv čl. 238. protiv nacionalnih manjina. Možda bi bilo dobro da nam objasnite kako su posložene nacionalne manjine u Sloveniji i koja sva oni prava imaju. Ovdje se radi o tome da narod financira preko proračuna Pupovčev etno biznis, srpske Novosti koje pljuju i omalovažavaju Domovinski rat ja očekujem iskreno i od kolega iz DP-a, to su obećali da će to zaustaviti i da se to više neće događati, omalovažavanje Domovinskog rata i hrvatskih branitelja. Ponovno bila je replika, povreda i ide opomena. Gospodin Arsen Bauk obrazlaganje stanke.

prestanite na leđima Srpske nacionalne manjine u RH zarađivati političke bodove u svojoj predsjedničkoj kampanji, pomozite ljudima koji žive na području Sinja i gdje ima pripadnika Srpske nacionalne manjine i već jednom shvatite da

Jedna od temeljnih vrijednosti programa naše stranke jest zaštita prava i nacionalnih manjina i svih drugih manjina u RH, a i u svijetu ako tako želite. Kolega Bulj je i tu se mogu složiti s kolegicom Šimpragom da je ovo već dio predizborne retorike, spomenuo Deklaraciju o Domovinskom ratu. U Deklaraciji o Domovinskom ratu kao jedan od razloga zašto se ona donijela piše, citirat ću, radi zaustavljanja radikalne politizacije Domovinskog rata i zabrinjavajućeg polariziranja hrvatskoga društva, što može imati dalekosežne posljedice, Zastupnički dom HS donosi Deklaraciju o Domovinskom ratu. Ima li bolje ilustracije od toga ko ne poštuje Deklaraciju o Domovinskom ratu kada upravo na temi Domovinskog rata lojalnim hrvatskim državljanima imputira da oni nešto rade protiv Domovinskog rata. Dakle ovo je upravo razlog zašto je ona donijeta, zbog zabrinjavajuće polarizacije i radikalizacije i to koliko godina nakon završetka rata, sad je 29, dogodine će bit 30. Prema tome, Klub zastupnika SDP-a ima primjedbi na ovo izvješće, ima primjedbi na način provođenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a posebno na način participacije zastupnika nacionalnih manjina u parlamentarnoj većini, ali nema primjedbi na one medije koje koristeći jedno od temeljnih vrednota Ustava, slobodu izražavanja, izražavaju mišljenja koja se nekome ne sviđaju bilo na desnici bilo na ljevici, zahvaljujem. I sada moram pitati idemo dalje ili 10 minuta tražite, fizičkih 10 minuta? Idemo dalje, Gospodine potpredsjedniče Vlade i ministre unutarnjih poslova g. Davor Božinović ima riječ u ime izvjestitelja.

HS. Današnja točka kao što smo već mogli vidjeti u ovim uvodnim intervencijama se tiče Izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu republike hrvatske za 2023. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Tijekom 2023.g. Vlada je putem nadležnih tijela u svim područjima provodila aktivnosti koje su pridonjele daljnjem unaprjeđenju zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u RH uključujući uključujući i ispunjavanje obveza u svezi s provedbom međunarodnih dokumenata u istom području. Podsjetit ću kako je sukladno čl. 25. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe Vijeća Europe RH u obvezi podnositi periodično izvješće o provedbi zakonodavnih i drugih mjera koje su poduzete u cilju ostvarenja načela izloženih u Okvirnoj konvenciji, a s kojima je usklađen i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Na sjednici održanoj 19. svibnja prošle godine Vlada je donijela zaključak o prihvaćanju 6. Izvješća RH o provedbi Okvirne konvencije, te je isto dakle izvješće upućeno Savjetodavnom odboru Vijeća Europe na razmatranje. U nastavku izlaganja koncentrirat ću se na ključna postignuća po područjima, ali i izdvojiti poteškoće u provedbi, kao i planove vezane uz njihova razrješenja. U području ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu i ravnopravnu uporabu svog jezika i pisma u 2023. povećan je broj izdanih osobnih iskaznica u odnosu na godinu ranije. Najveći broj dvojezičnih osobnih iskaznica, kao i u prethodnim razdobljima na godišnjoj razini zatražili su pripadnici talijanske i srpske nacionalne manjine, a u odnosu na 2022. povećao se broj izdanih osobnih iskaznica tiskanih na jeziku i pismu Češke i slovačke nacionalne manjine. čl. 12. st. 1. Ustavnog zakona pripadnicima Srpske nacionalne manjine zajamčeno je pravo na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika i pisma u gradovima i općinama Biskupija, Borovo, Civljane, Dvor, Erdut, Drvenik, Gračac, Gvozd, Jagodnjak, Kistanje, Krnjak, Markušica, Negoslavci, Plaški, Šodolovci, Trpinja, Udbina, Vojnić, Vrhovine i Donji Lapac. Pripadnicima Češke nacionalne manjine to pravo je zajamčeno u Općini Končanica, pripadnicima Mađarske nacionalne manjine u Općini Kneževi Vinogradi, pripadnicima Talijanske nacionalne manjine u Općini Grožnjan, te po prvi puta i pripadnicima Romske nacionalne manjine u Općini Orehovica. U području odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nastavilo je tijekom 2023. ulagati znatne napore u provođenju odredbi Ustavnog zakona, kao i Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i drugih propisa. Tako je tijekom prošle godine uočeno povećanje broja djece u sklopu sustava ranog i predškolskog, te osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, smanjenje u broju učenika srednjih škola uz veći broj pristupnika državne mature koji su pristupili ispitima materinskog jezika. Krajem 2023. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih osnovalo je i radne skupine za izradu kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama RH tzv. model C za još 11 nacionalnih manjina. Posebno ističem kako je vidljivo povećanje broja djece i učenika Romske nacionalne manjine koji se uključuju u programe predškolskog odgoja i proširenog, produženog boravka u tri osnovne škole na području Međimurske županije, to su osnovne škole Kuršanec, Orehovica i Poture. U školskoj godini '22./'23. se izvodila nastava jezika i kulture Romske nacionalne manjine po modelu C koju je pohađalo ukupno 80 učenika. Također postignuti su pomaci povećanjem iznosa srednjoškolskih stipendija od školske godine '22./'23., u visokom obrazovanju vidljivo je povećanje broja studenata pripadnika Romske nacionalne manjine, na što je svakako utjecalo i povećanje iznosa studentskih stipendija koje je dodatno potaknulo završavanje srednjoškolskih programa, te upis većeg broja pripadnika romske manjine na visoka učilišta. s ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa potpisanima s vjerskim zajednicama i tijekom 2023. nastavljeno je sa osiguravanjem financijskih sredstava za ukupno 20 vjerskih zajednica u okviru kojih su i sredstva namijenjena vjerskim zajednicama koje su obuhvaćene Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Dosegnuta visoka razina prava na očitovanje svoje vjere, kao i prava na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere bit će podržavana i u narednim godinama. U području ostvarivanja prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima putem Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije redovito se svake godine u okviru javnog natječaja pružateljima medijskih usluga dodjeljuju sredstva u kategoriji nacionalne manjine u RH. Agencija za elektroničke medije je i u 2023. nastavila projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima za novinarske radove istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, teme, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, među… gospodarstva, međunarodnih odnosa odnosa i EU. Također agencija je nastavila djelovati kroz edukaciju i promicanje medijske pismenosti provodeći tijekom 2023. brojne aktivnosti predavanja i radionica na temelju obrazovnih materijala pripremljenih u suradnji sa stručnjacima. Savjet za nacionalne manjine ističe i nadalje nedovoljnu zastupljenost programa namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina u cjelokupnom programu HRT-a te je te je u narednom razdoblju potrebno u suradnji s predstavnicima javnog, tog javnog servisa uložiti dodatan angažman kako bi se ostvario trend rasta medijske pozornosti kad su u pitanju manjinske teme. U području kulturne autonomije nacionalnih manjina putem Ministarstva kulture i medija tijekom 2023. financirale su se programske aktivnosti, i materijalni troškovi za središnje knjižnice nacionalnih manjina, knjižnična izdavačka djelatnost i otkup knjiga, izdavačka kuća Edit, izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje, glazbena djelatnost i kulturno-umjetnički amaterizam, vizualne umjetnosti, međunarodna kulturna suradnja, program razvoja publike, zaštita kulturne baštine i hitne mjere, nužni radovi obnove neprihvatljivi po pozivima financiranim iz Fonda solidarnosti EU te hitne mjere zaštite na pojedinačno zaštićenom nepokretnom, zaštićenim dobrima na području više županija oštećenim vremenskom nepogodom u 2023. Putem Savjeta za nacionalne manjine kontinuirao se financiraju programi udruga i ustanova nacionalnih manjina, a tijekom 2023. sredstava koje, koja se u državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina uključivala su 1.113 programa kulturne autonomije, 104 udruge sa 129 članica. Kako bi se osigurao kontinuirani rad Savjeta za nacionalne manjine Vlada je na sjednici održanoj 13. srpnja prošle godine imenovala novi saziv Savjeta za nacionalne manjine. Predsjednikom savjeta imenovan je predstavnik mađarske nacionalne manjine, a predstavnici srpske i njemačke nacionalne manjine imenovani su zamjenicima predsjednika. U području zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina podaci su slijedeći. Na dan 31. prosinca prošle godine u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade bilo je zaposleno 47.367 službenika i namještenika od kojih su 1.381 ili 2,92% činili pripadnici nacionalnih manjina. Podaci razdijeljeni po narodnosnoj pripadnosti zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina pokazuju da je u navedenim tijelima krajem prošle godine najviše bilo zaposleno Srba koji čine 1,83 od ukupnog broja zaposlenih, zatim Mađara 0,18, Talijana 0,17, Čeha 0,16, Bošnjaka 0,15 od ukupnog broja zaposlenih. Albanaca 0,08, Slovenaca 0,06 te Roma koji čine 0,02% zaposlenih dok su se pripadnicima ostalih nacionalnih manjina izjasnila 133 službenika i namještenika koji čine ukupno 0,28% od broja zaposlenih službenika i namještenika. Ministarstvo pravosuđa i uprave provelo je i analizu stanja zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Na dan 31. prosinca 2023., a sukladno popisu stanovnika iz tisuću iz 2021. Od ukupno 576 jedinica lokalne i područje, područne regionalne samouprave njih 105 osigurava zastupljenost odnosno zapošljava pripadnike nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima. Broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je potrebno sukladno odredbama Ustavnog zakona osigurati zastupljenost pripadnika manjina u upravnim tijelima tih jedinica je 71, dakle 50 općina, 13 gradova te 8 županija. U navedeni broj uključeno je i 15 jedinica kojima pripadnici određene nacionalne manjine čine apsolutnu većinu stanovništva. Od 71 jedinice lokalne i područne samouprave koje su dužne osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima to se pravo u cijelosti ostvaruju njih 55, dok u 16 jedinica nije osigurana zajamčena zastupljenost. Iz evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave na zadnji dan prošle godine, u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave ukupno je zaposleno 16 697 službenika i namještenika, od čega 2,83% pripadnike jedne od 22 nacionalne manjine, 2,92% onih čija je nacionalnost nepoznata, 0,13% neopredijeljenih. Raspon broja zaposlenih službenika i namještenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina kreće se od 1 do 269, pri čemu je najviše Srba, 269, zatim Talijana 73, 73, dok je broj zaposlenih pripadnika ostalih nacionalnih manjina manji od 50. Vezano uz vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, Vlada je 30. ožujka prošle godine donijela odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinice lokalne i područne samouprave i odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne samouprave. Navedenim je odlukama ukupno raspisano 592 izbora vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te su 7. svibnja prošle godine održani 6. po redu izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na provedenim je izborima izabrano 339 vijeća i 105 predstavnika nacionalnih manjina, što je nešto manje vijeća i predstavnika nego na prethodnim izborima održanim 2019., dobrim dijelom i zbog općeg pada broja stanovnika, posebno u nekim manjinskim zajednicama. Nadalje, vezano uz vijeća nacionalnih manjina, potrebno je napomenuti da je tijekom '23. g. izrađen novi Pravilnik o naknadi i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina. Njima se omogućuje vijećima da samostalno raspoređuju iznos nagrade među svojim članovima te je povećan mogući iznos za nagrade članovima vijeća do 75% iznosa naknade za članove predstavničkih tijela. Pravilnik je izrađen sukladno inicijativi sa sjednice Savjeta za nacionalne manjine. U području stambenog zbrinjavanja nastavilo se s aktivnostima s ciljem stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava s aktivnostima po Programu obnove i opremanja ratom oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, kao i s aktivnostima Programa stambenog zbrinjavanja darovanjem osnovnog građevnog materijala. Kako podaci u području stanovanja uključuju sve građane Hrvatske koji su ostvarili prava, tako osim u slučaju obnove naselja Grubori, temeljem Zaključka Vlade od 19. kolovoza 2021. i godišnjeg programa unaprjeđenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine, ne raspolaže se podacima o broju pripadnika nacionalnih manjina koji su bili obuhvaćeni spomenutim programima. U odnosu na etnički motivirana kaznena djela i diskriminaciju na područjima posebne državne skrbi, utvrđenim na područjima 11 policijskih uprava na kojima živi ukupno 1 318 418 stanovnika, od čega po nacionalnoj strukturi, 88,96% čine Hrvati, 6,58% Srbi, a 4,46% pripadnici ostalih nacionalnosti. Tijekom 2023. g. zabilježena su ukupno 22 događaja koji su imali obilježja međuetničke netrpeljivosti, najčešće između Hrvata i Srba. Analiza provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. g. i i pratećeg Akcijskog plana za razdoblje 2023.-2025. ukazuje na kontinuiran napredak u područjima obrazovanja, unaprjeđenja uvjeta stanovanja, održivog zapošljavanja te u području očuvanja povijesnog sjećanja romske tradicije i kulture. U području razvijanja tolerancije prema različitosti i suzbijanju diskriminacije, ističem da je Vlada krajem 3. mj. prošle godine usvojila Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. uz prateći Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za '23. g. i Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za, također, 2023. g. Ovim se dokumentima definiraju i postavljaju posebni ciljevi u vezi s ostvarivanjem ljudskih prava, suzbijanjem diskriminacije, a isti su komplementarni i sa smjernicama akcijskog plana EU za antirasizam za razdoblje 2020.-2025. Podsjećam i kako je na 110. sjednici odbora UN-a za uklanjanje rasne diskriminacije od 9. do 10. kolovoza 2023. održana i rasprava Odbora UN-a za uklanjanje rasne diskriminacije i hrvatskog izaslanstva, o objedinjenom 9. do 14. periodičnom izvješću RH o primjeni međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Odbora UN-a za uklanjanje rasne diskriminacije prevedena su na hrvatski jezik i široko distribuirana. Konačno, a vezano uz financijska sredstva prema zaprimljenim podacima nadležnih tijela u svrhu provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

sredstava iz državnog proračuna, ostatak su pojedini projekti da li na razini EU, donacije i tome slično. Hvala vam lijepa.

one koji stoje … Vučića kada vriđa Hrvatsku za vrijeme Oluje, a to je Milorad Pupovac i ne reagira na to kao dio većine, da ne govorimo o ugroženima? Milorad Pupovac je bio dio većine. Jel vama prihvatljivo i jest li upoznati da u Otišiću prije Oluje nekoliko dana posljednjih nekoliko godina se organizira tri O „Otišić otpor Oluji“ i da iz raznih država šefovi četničkih tih pokreta dolaze tu? A ovo su meni prinili ljudi srpske nacionalnosti baš iz Otišića, čisto radi gospođe Šimpraga. I oni koji dobro ne surađuju sa Srpskim narodnim vijećom imaju ogromne probleme, ti četnički derneci u Otišiću tri dana prije Oluje. Jel ste upoznati i što ste poduzeli? A znam da su službe …/Upadica Radin: Vrijeme./… … upoznate. Hvala. **Radin, Furio Uvaženi zastupniče, ne mogu ne, ne ne sjećam se događaja na koje se vi pozivate, međutim generalno povezivati je li vama ili meni nešto prihvatljivo sa problematikom provođenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Hrvatskoj nije dobro. Dakle, mi sa našom manjinskom politikom, sa ustavnim zakonom koji je praktički na snazi od samih početaka neovisnosti RH šaljemo poruku i sebi i međunarodnoj zajednici kakva je Hrvatska država. Sve ovo što vama ili bilo kome i meni možda ponekad može zasmetati neće nas smetnuti sa našeg puta, a to je da razvijamo …/Upadica Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre, dakle sudeći odmah po početku mislim da ljudima nije jasno da mi trebamo razlikovati dvije stvari. Određene organizacije koje proizlaze iz određene nacionalne manjine i njen narativ u odnosu na stvarna prava, život nacionalnih manjina. Pa moje pitanje vama je krše li se u Hrvatskoj ustavna prava nacionalnih manjina?

podneseno govori o tome da Hrvatska ustrajava na putu da ispuni sve ono što na što se obvezala i ustavnim zakonom, ali i kroz cijelo ovo razdoblje u kojem se Hrvatska integrirala i u euroatlantske integracije od NATO saveza do EU što je u konačnici i priznato ako hoćete i u dijelu naše manjinske politike. Ima li problema? Vjerojatno ima i sigurno ih ima, pa vidite da govorimo i o zločinima na etničkoj osnovi,

Povrijeđen je, ministar konstantno povređuje čl. 238. jer ne odgovara na pitanja. Jedno ga zastupnik pita on drugo odgovara.

Hvala predsjedavajući. Evo poštovani ministre, u izvješću stoji da Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sa proračunom od 48 milijuna 592 tisuće eura, od toga je prikazano da se kroz programe nacionalnih manjina utrošilo 12 milijuna 919 tisuća kroz tekuće donacije novca, 35 milijuna se utrošilo kroz kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Evo moje pitanje glasi, gdje je glavnina novca od 48 milijuna eura utrošena i zbog čega stavke najvećeg utroška, a to je vidljivo na stranici 114 izvješća, nisu detaljnije prikazane u izvješću i možete li kazat što je i na što je taj novac utrošen?

u svakom slučaju mogu podržati ovo ako mislite da nije dovoljno razrađeno…/Govornik se ne razumije./…ni ja ne možemo sad znati svaku stavku niti jednog proračuna, međutim generalno sigurno da postoji i ono što se kad smo govorili o ukupnim sredstvima da postoji i u našem slučaju i nadstandard kojim se financiraju operativni programi

Hvala. Poštovani ministre, dakle obrazovanje nacionalnih manjina na jeziku i pismu nacionalnih manjina znamo da je jamac očuvanja i kulture i identitet nacionalnih manjina, a različite države za ostvarenje tog cilja biraju različite modele, neke poput Slovenije, Rumunjske, ali i Hrvatske dakle jamče obrazovanje nacionalnih manjina na jeziku i pismu nacionalne manjine i to naravno znamo kroz različite modele, dok recimo druge države poput Bugarske to čine u vidu izborne nastave učenja materinjeg jezika. Međutim imamo i zemlje poput Nizozemske koja zapravo fokus stavlja na multikulturalno obrazovanje i zapravo pokazuje puno bolje rezultate u izgradnji tolerantnog i uključivog društva. Mene zanima s obzirom da nam se opetovano ponavljaju isti problemi odnosno ne provedba određenih prava u RH dakle manjinskih prava, da li RH razmišlja o tome odnosno Vlada da je možda došao trenutak da i mi u Hrvatskoj krenemo u tom smjeru obrazovanja? **Radin, Furio (Nezavisni)** Pa dijelom mi to već imamo i sigurno da svaka ova rasprava iz godine u godinu mandat svake Vlade čini korak naprijed u provedbi i modelima provedbe Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama. Međutim samo da dopustite da ne ostane u zraku, dakle najveći dio ovih kapitalnih projekata na koje se referirao gospodin iz prvog reda, ja se ispričavam… …/Upadica …Tokić je zapravo ono što sam i kazao sadržana u operativnim programima, dakle kad govorimo o tim kapitalnim investicijama po manjinama, u operativnom programu koji smo kao što vam je poznato nedavno na Vladi usvojili, imate te stavke koje su utrošene i to vrlo precizno. **Radin, Furio Hvala vam. Evo poštovani ministre, ispravite me ako griješim, došla sam do podatka da je u posljednje 3.g. 17 milijuna i 100 tisuća utrošeno za izgradnju i opremanje srpskih kulturnih centara i još 9,7 milijuna za obnovu i uređenje. Kad to zbrojimo otprilike dakle približno nekakvih 27 milijuna u 3.g., godišnje 9 milijuna eura. Ja dolazim iz Vukovara, iz grada koji još uvijek nije obnovljen, gdje još uvijek možete vidjeti tragove rata i moram reći da je godišnji proračun Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara 10 milijuna eura, od čega polovica odlazi, zapravo je formalno u fondu jer se radi o isplati odnosno povratu doprinosa za mirovinsko i zdravstveno, što su prije isplaćivale nekakve druge institucije, pa je sad samo formalno, formalno, 5 milijuna eura je namijenjeno projektima obnove. Pa mene zanima, evo zaista gledajući ovo duša me boli, u kojem trenutku je RH odlučila više novca ulagati u izgradnju srpskih kulturnih centara nego u Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara? Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo gđo. zastupnice, pa ja sigurno ne mogu prihvatiti tezu da Vlada RH kroz sve ove godine, pogotovo naša Vlada u zadnjih dva mandata nije ulagala u obnovu Vukovara jer uz sve rane, uz sve još nedovršene projekte sigurno je to svjedoče i svi koji prolaze Vukovarom da danas Vukovar zapravo odiše jednim novim životom, jednom novom energijom, ponavljam uz sve rane koje su ostale od razdoblja srpske agresije na Vukovar. A što se tiče konkretnih primjedbi koje možete imati na određene stavke u proračunu ja nisam čuo osim brojki koje iznosite da je nešto tu za vas problematično odnosno trebalo bi možda otvoriti temu zbog čega… …/Upadica Radin: Hvala./… …kako, zašto neki od programa koji se provode za vas nisu prihvatljivi i onda to argumentirati čime bi… …/Upadica Radin: Hvala./… …sama rasprava dobila na kvaliteti. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani ministre, imam nekoliko ovoga pitanja, zbog čega se u samom izvješću koje je doista iscrpno posebno ne navode oni problemi koji se već 10-ljećima ispostavljaju kao problematični, kao što je višemjesečna odnosno čak i godišnja procedura dobivanje prava na učenju jezika i pisma pojedine nacionalne manjine, to je npr. već 10-ljeće stalni problem kojega, kojega komuniciramo svake godine? Drugo, kakva je vaša buduća uloga između Savjeta i Ureda za ljudska prava dakle, vaša uloga u dijelu gdje dvije institucije međusobno ne surađuju ni na način kada je u izradi Akcijski operativni plan za provedbu planova i programa nacionalnih manjina? Isto tako se ne bi složila kada ste

Uvažena gospođo zastupnice ja sam se samo donekle stigao upoznat i sa ovim problemom o kojem vi govorite s obzirom da ja ovdje predstavljam izvješće za godinu u kojoj nisam bio potpredsjednik za ovo područje, ali to ne umanjuje važnost i potrebu da se iznose upravo ovakvi konkretni prigovori prigovori i primjedbe. S jedne stane postoje takvi programi koji se provode, postoji činjenica da se i to mogu potvrditi da se nešto duže čeka i mislim da za tim nema nikakve raz… nikakvoga razloga, a s druge strane postoji i činjenica da se nekad su se ti zahtjevi upućivali pa se povlačilo pa nije bilo dovoljno interesa, uglavnom tu će trebati … …/Upadica Furio Radin: Hvala./… Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ovo izvješće je podnijela Vlada RH, mene zanima je li Vlada RH osigurala potporu svojih klubova zastupnika u Hrvatskom saboru koji podržavaju Vladu RH u ovom izvješću. Naime, prilikom konstituiranja sabora tema je bila izbor predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i tada smo u sklopu parlamentarnog dogovora pomogli HDZ-u da preglasa svoje koalicijske partnere. Ovog puta to nećemo napraviti. Ako svi klubovi koji podržavaju Vladu neće glasati za izvješće koje podnosi Vlada onda nema nikakvog smisla da to radi i opozicija. Stoga moje pitanje glasi da ga malo preformuliram u okviru omiljenog političkog govora predsjednika Vlade, je li vladajuća većina u slučaju ovog izvješća stabilna? Hvala. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala gospodine zastupniče prije svega na vašoj brizi za stanje vladajuće većine. Ja mislim da je ovdje svatko zastupnik koji će se prema ovom izvješću kao i prema drugim pitanjima opredijeliti i na temelju nekih vlastitih vrijednosti. Ja, mene ne iznenađuje ovo što vi govorite jer ovo je zakon koji dodatno potvrđuje našu europsku i euroatlantsku integraciju koju upravo vaša stranka dovodi u pitanje nakon desetljeća rada na integraciji u NATO savez time što iznosi lažne teze, što plaši hrvatski narod da će

Zahvaljujem. Članak 238., gospodine potpredsjedniče moja stranka će svoju pro NATO opredijeljenost dokazati podrškom broja vojnika u NATO misijama s 500 na 800, ako i Vlada predloži da 1.200 podržat ćemo 1.200, a ako hoćete 2.000 bit će i 2.000 ali van granica misija koje obuhvaćaju NATO saveznike ne. Hvala. Hvala lijepa. Sad ako mi dozvolite ja bih htio nešto reći o ovoj sada razmjeni mišljenja. To nije predmet ovog izvješća, niti stanje u koaliciji, niti ovaj odnos prema NATO savezu. neću vam dati opomenu u ovom trenutku, a ali međutim ja bi vas molio držimo se teme molim. Gospodin Račan, izvolite. Ministar je povrijedio Članak 238., on je ponovio politički narativ svog šefa i politički stav HDZ-a u odnosu na Predsjednika Republike i nas u SDP-u s kojima se politički ne slažu. Taj njegov narativ i stav koji je ponovio naprosto nije u korijenu stvarnosti. Mi, ja nemam potrebu dokazivati našu i moju opredijeljenost NATO-u i EU, ali ovo što je radio ministar … Gospodinu Bauku nisam dao opomenu pa na taj način sam htio ukazat na činjenicu da mislim da ne nastavimo s tim, s tim diskursom. Ja vama moram dati opomenu i molim vas držimo se ove teme ionako je, vidim da je zanimljiva za sve ova tema i držimo se ove teme molim vas jer tu inače mislim ćemo početi raz… govoriti o drugim temama koje nemaju veze sa tim izvješćem. Gospodin Jurčević, izvolite replika, a Račan, gospodin Račan replika, da oprostite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući zahva… slažem se s ovim što ste zadnje rekli. Pitanje poštovanom ministru, kako objašnjavate da dvojezičnost dobro funkcionira u obrazovanju i kulturi, a tako uniforno ne funkcionira u cijeloj Hrvatskoj kada treba izaći na ulice u vidu ploča, naziva itd. što radite da biste to promijenili osim što se bavite ponavljanjem političkih narativa koji nisu dio ove rasprava pa na nas puštate nešto što nema veze sa ovom temom. Hvala. **Radin, Furio Uvaženi gospodine zastupniče da ste vi tako prozapadno orijentirani onda bi shvatili da kad govorimo o ovakvim prijeporima govorimo o vrijednostima bilo da se one odnose na nacionalne manjine, bilo na poziciju Hrvatske u onom dijelu svijeta gdje je itekako važno i presudno važno prije svega iz interesa vlastite nacionalne sigurnosti da bude dio toga. Mi se nosimo na svim i nikad nismo zbog par glasova trgovali sa vrijednostima euroatlantskoga svijeta. Ono što sam rekao zastupnicima moram veći sad i Vladi, držimo se ove teme inače ćemo ić predaleko. Kao što je već rečeno jednom idemo dalje. Gospodin Jurčević. raznih kriterija i standarda koji su civilizacijski demokratski. Sa time se manipulira teško, a osobito sa manjinskim zajednicama uključujući etničke, tako da su one uključene u sve te manipulacije. zbog toga izbjegava se jedna činjenica i prikriva koja je iznimno važna, a to je da su predstavnici srpske manjinske etničke zajednice institucijski uspostavljeni od agresora među kojima su bili i osuđeni ratni zločinci, a isto tako osnovano sumnjive osobe za ratni zločin, pa onda postavlja se pitanje dokle će ova neprosvijećena diktatura koju predvodi Andrej Plenković izbjegavati suočavati se sa tom činjenicom

misao, a to je da je g. prof. izašao iz okvira koji su definirani hrvatskim Ustavom. A što se tiče prosvjećenosti Vlade, vlasti, društva u Hrvatskoj imamo vas pa ćemo valjda se još bolje prosvijetliti. **Jurčević, Josip (Nezavisni)** Ne radi se o meni, naime ovo što ste sad rekli poštovani predsjedavajući vi samo svjedoči o dubini tih prijevara. budući znam g. predsjedavajućeg njemu je dobro znamo dakle ovo što sam ja rekao i to što piše o Ustavu dakle da postoje nacionalne etničke zajednice id a to ne mijenjamo dakle ne mijenjamo u etničke manjinske zajednice svjedoči o dubini ovih prijevara i kriterija i standarda koji su opće poznati prema srednjem obrazovanju. Pa dakle već je krajnje vrijeme da promijenimo tu osnovu terminološku prijevaru jer …/Upadica Radin: Hvala./… svi ratovi ja moram ponovit ne radi vas g. Jurčević niti radi bilo koga ovdje od nas jer mi znamo nego radi javnosti u Ustavu piše nacionalne manjine i to u preambuli Ustava i ustavnom zakonu. pokušajte skupiti dvije trećine zastupnika i promijeniti Ustav, ja ne znam ako mislite tako. Povreda poslovnika g. Jurčević. se ne razumije./… zbog pogrešnih termina kao što je rekao Hegel počinju svi ratovi i sukobi sukobi i krajnje je vrijeme da Sabor kao najviše tijelo pokrene te terminološke prijevare, a jedna od osnovnih jest ta. A kažem kad se radi o ovome svemu manipulaciji dakle getoizira se i zapravo dezintegrira se manjinske etničke zajednice u hrvatsko društvo jer su one postale talac ove diktature i korupcijske

sa ovoga mjesta mogu reć tako na okruglom stolu bismo mogli početi jedan široki razgovor o tome, al međutim sa ovoga mjesta moram reć samo da moramo poštivati Ustav i zato morate dobiti opomene, ali ne zbog toga jer je bila replika pa onda ide opomena po difoltu. Ajde idemo tako. Gospođa Danijela Blažanović replika. **Blažanović, Poštovani g. ministre sa suradnicama. Evo i iz izvješća je vidljivo da stvarno svi resori i sva ministarstva rate na tome da se osiguraju i ostvare sva prava manjina i da se zaštite njihove slobode. Spominjali ste i sami u svom nastupu nacionalni plan iz ožujka prošle godine koji je usvojila Vlada RH i tu izvješće ima i raznih akcijskih planova i radi se o edukacijama ne samo pripadnika nacionalnih manjina već i onih koji se bave ostvarenjem njihovih prava i sloboda vezano za sva ta njihova prava i za suzbijanje između ostalog i govora mržnje, pa me zanima da li biste bili tako ljubazni da se jedna edukacija na temu govora mržnje i prava nacionalnih manjina održi u skorije vrijeme i u ovom HS-u jer očito neke kolege iz oporbe više im je stalo do nekih političkih poena nego da prava nacionalnih manjina. Davor (HDZ)** Hvala lijepo gospođo zastupnice. Ja naravno ne bih želio kao predstavnik izvršne vlasti ovdje bil što sugerirat HS-u. Razumijem vašu zabrinutost i kao neko tko nije od jučer u politici nalazim i sam dosta argumenata koji bi išli u prilog ovoj tezi koju ste vi iznijeli. Ali to je prije svega pitanje za vodstvo HS-a jer znate od one barem to tako vidimo u resoru kojem sam ja na čelu od neke krajnje eskalacije određenih dijela dijela vezanih za zločine iz mržnje do onoga što se komunicira pa i u vrhovnom, političkom i predstavničkom domu… …postoji ili može se izvući određeni kauzalitet, al ne bih sad ja ulazio u tome, to je stvar HS. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Miletić replika. Poštovani g. ministre, jako je nezahvalno govoriti o sebi i to vi znate kad predstavljate rad Vlade i svoj rad je li u cijeloj priči, al možda čisto da shvatite moje pitanje. 14.g. sam organizirao besplatna ljetovanja za male Srbe iz Tuzle i za Muslimane iz Srebrenice u Rijeci i ja apsolutno nemam ništa protiv nacionalnih manjina, dapače, ali pitanje vama ministre, zar ne vidite tu opasnost da se daje 800 tisuća eura za neke novine, mi ne pričamo sada o slobodi govora, koje sustavno blate Domovinski rat. Vi tu imate svoju zaslugu, vi ste tu dali svoj doprinos, kao i mnogi drugi hrvatski branitelji. Zar vi mislite da je to u redu, dakle sustavno blaćenje, ne pričamo sloboda govora, kritike i to nego sustavno kontinuirano blaćenje. Zar ne bi bilo dobro ukinuti pravo na glasovanje za Vladu i proračun, a omogućiti im suspenzivni veto na sve zakone koji se tiču baš prava nacionalnih manjina i s time vi njima ništa ne oduzmete, apsolutno ništa, sva prava imaju, al onemogućite im… …/Upadica Hvala uvaženi g. zastupniče, prije svega dopustite mi da uložim napor i da vas probam shvatit, u ovom prvom dijelu sam vas stvarno shvatio i podržavam i pohvaljujem ove inicijative i aktivnosti koje ste imali na dovođenju djece iz Tuzle i ne znam gdje ste još rekli, na ljetovanje u Hrvatsku i ako možete ja vas potičem da nastavite u tom smjeru. Što se tiče onoga što je uređivačka koncepcija, znate mi danas teško da možemo kao država članica EU iz određenih tekstova koji nam nisu dragi, nam možda i ne liježu dobro, izvlačiti neke dalekosežne zaključke ove vrste. U svakom slučaju… …/Upadica Radin: Hvala./… …ja sam za to da se priča o svemu, ali neka načela koja su uvriježena, koja su uspostavljena, njih se moramo držat. replika. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Gospodine ministre, vi ste u svom uvodnom izlaganju rekli da nije zadovoljavajuća prezentacija nacionalnih manjina, zastupljenost nacionalnih manjina u programima HRT-a. Ono što bih ja Ono što bih ja rekla i smatram da je potrebno to reć, to je da nama ne trebaju zapravo nove minute samo za nacionalne manjine. Ono što smatramo da je potrebno da se teme nacionalnih manjina jednakopravno nađu u svim emisijama koje se bave društvenom i političkom sferom i to je način na koji ćemo nacionalne manjine doista u sveobuhvatan život u Hrvatskoj u svakom pogledu i naravno njihova, njihova zastupljenost će tada biti zadovoljavajuća jer nije cilj Ustavnog zakona,

Hvala lijepo uvažena gđo. zastupnice, dakle ja naravno u uvodnoj riječi sam s obzirom i na minutažu mogao reći onoliko koliko sam mislio da je važno kako bi vi zastupnici dobili uvid u cjelovitost ovog dokumenta. Što se tiče ove konstatacije, mi iza nje stojimo, vi ste protumačili na način koji ja mogu shvatiti kao možda i doprinos jednoj budućoj raspravi na, na tu temu. Vidim da uvijek sam uključujući i kad govorimo i na manje konstruktivne primjedbe koje se jutros, su se iznijele, o svemu se ne samo da nego može razgovarati. Što smo naravno bliži konkretnim prijedlozima, konsenzusu po određenim pitanjima bit će nam lakše i imat ćemo kvalitetnije riješeno određena pitanja o kojima danas raspravljamo… …/Upadica Radin: Hvala./… …prije svega vezana za položaj manjina. Hvala. E sad nema više replika, vidim ni povreda Poslovnika za ovaj sada jel da. Da li ima nekoga iz odbora koji želi uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, prvi je g. Ivan Račan koji će dijelit vrijeme sa gospodinom, gđo. Bježančević, oprostite, ispred Kluba SDP-a naravno. Kolegice i kolege, ovo izvješće ima puno pozitivnih elemenata, poglavito na području održavanja visokih standarda prava nacionalnih manjina, kao i u području obrazovanja i kulture. No ja ću izdvojiti dva negativna aspekta oko kojih treba razgovarati i na kojima treba raditi. Prvi je nedovoljna zastupljenost manjina u tijelima vlasti. Iako postoji zakonska obaveza proporcionalne zastupljenosti nacionalnih manjina u državnim tijelima, ovo izvješće pokazuje da taj cilj nije postignut. Pravo na zastupljenost nije u potpunosti ostvarena u 16 jedinica od ukupno 71 koje su dužne osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina. To je suštinski neispunjavanje zakonske obaveze koja proizlazi iz provedbe odnosno ne provođenja u ovom slučaju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Drugi aspekt su etnički motivirani incidenti i kaznena djela. Tijekom 2023.g. prijavljeno je ukupno 85 kaznenih djela motiviranih mržnjom, što predstavlja veliko povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo evidentirano 51 kazneno djelo. Tu se eventualno može postaviti pitanje veće efikasnosti policije ili više povjerenja u institucije, pa su slučajevi prijavljeni, ali kako metriku za to nestaje, nemamo, ostaje samo podatak od 66,7% povećanju djela motiviranih mržnjom u odnosu na prethodnu godinu. Tu ministar možda može pružiti nekakav odgovor da se ovaj podatak drugačije interpretira. Najčešći motiv za kaznena djela bila je nacionalno etničko podrijetlo, 27 kaznenih djela je motivirano mržnjom prema Srbima, 12 prema Hrvatima, 7 prema Ukrajincima, 6 prema Bošnjacima, 4 prema Romima itd. Ovaj element izvješća čini legitimnim postaviti pitanje o učinkovitosti državnih institucija u suzbijanju etnički motiviranih incidenata i osiguravanju sigurnosti i ravnopravnosti za sve građane. I u svom dijelu ću još reći jednu stvar koja nije izravno, a tema Izvješća o provedbi prava nacionalnih manjina ali se itekako tiče nacionalnih manjina, a to je situacija u Hrvatskom saboru gdje nacionalne manjine žele podržati vlast, dio vlasti želi podršku nacionalnih manjina, dio vlasti ne želi podršku nacionalnih manjina. I to stvara jednu situaciju svojevrsne društvene šizofrenije koja sasvim sigurno ne pomaže niti u afirmaciji tema pitanje problema nacionalnih manjina kao što ni ne povećava legitimitet aktualne vlasti. Hvala. Gospođa Bježančević izvolite i isprika za prije. **Bježančević, Sanja (SDP)** Sve ok, hvala. Ja ću se danas zapravo fokusirat na dvije teme. Jedna je obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a druga je zapošljavanje u tijelima javne vlasti i zapravo neću se referirati samo na ovo izvješće za '23. godinu već na ovu temu unazad 15-ak godina odnosno od izvješća za 2009. godinu s obzirom da nam ono metodološki omogućuje usporedbu odnosno praćenje trendova. Znamo da sustav zaštite prava manjina u RH podrazumijeva širok spektar zajamčenog prava pa uključujući i ova dva spomenuta, međutim kada je u pitanju obrazovanje nacionalnih manjina, dakle na jeziku i pismu manjine ono što sasvim sigurno trendovi pokazuju da nam je potrebno, da su nam potrebni dodatni napori za zadovoljavanje potreba svih manjina, a tu dakle pričamo prije svega i o brojčano manjim manjinama što naravno podrazumijeva provedbu odnosno propisanu provedbu zakonodavnog okvira u uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. Ono što je također potrebno, potrebi su dodatni napori u provedbi borbe protiv segregacije djeca pripadnika svih nacionalnih manjina, ne samo romske nacionalne manjine kako se često javno može čuti iako valja napomenuti da je udio pripadnika sa završenom, dakle pripadnika romske nacionalne manjine sa završenom srednjom školom u Hrvatskoj tek oko 10%. Međutim, valja povesti računa i o pitanju razvoja provođenja međukulturalnog obrazovanja u svim školama i za sve učenike što bi zapravo trebao biti utemeljeno na neovisnim istraživanjima kreirano u suradnji s pripadnicima nacionalnih manjina i čiji bi zapravo osnovni cilj bilo smanjenje stereotipa i diskriminacije u društvu. Ranije sam već u replici spomenula dakle Hrvatska poput Slovenije i Rumunjske uređuje ovo pitanje zakonodavnim okvirom i osigurava pravo na obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina na svom teritoriju dakle, Hrvatska kroz 3 modela. Međutim kao i u Sloveniji zapravo najveći izazov predstavlja uključivanje djeca romske pripadnosti u sustav obrazovanja što zapravo osim problema nepoznavanja jezika svoje korijene ima i u društvenim odnosima i jasno izraženim predrasudama prema pripadnicima romske nacionalne manjine. Međutim, ovdje ću ponoviti pitanje nizozemskog modela koje daje prednost multikulturalnom obrazovanju, ja ne pričam o sporadičnim navodima nekakvim u nekim predmetima ili u okviru nekih predmeta nego dakle o ozbiljnom modelu obrazovanja koje uključuje svu djecu u nastavi i gdje zapravo imamo situaciju da nizozemski model pokazuje brojne prednosti u izgradnji tolerantnog i uključivog društva. Unatoč generalnom porastu interesa za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina što onda naravno rezultira povećanjem i kvalitete takvog obrazovanja postoje određene razlike u trendovima između postojećih modela obrazovanja na jeziku i pismu manjina u Hrvatskoj. Naime, ako se prate dakle trendovi od 2009. i kod osnovnoškolske, ali i kod srednjoškolske razine obrazovanja po modelu A vidljiv je negativan, negativan trend što nije konačno rezultiralo smanjenjem kvalitete obrazovanja, ali je pokazalo jasno smanjenje interesa za obrazovanje po ovom modelu. Međutim, pozitivan trend je vidljiv kod obje razine obrazovanja po modelu C što podrazumijeva izvođenje nastave na hrvatskom jeziku uz dodatnih 2 do 5 školskih sati namijenjenih njegovanju jezika i kulture nacionalne manjine što zapravo je argument u prilog tvrdnji da nam je nužna implementacija interkulturalnih vrijednosti u obrazovanju. Iako je dakle povećanje kvalitete obrazovanja koje proizlazi iz praćenja dakle prezentiranih trendova pomak ostaju otvorena pitanja vezano uz manjinsku populaciju prvenstveno pitanje diskriminacije na etničkoj razini čijem suzbijanju nesumnjivo može doprinijeti dakle interkulturalno obrazovanje odnosno razvoj kulture osjetljivosti, izgradnje interkuluralnih odnosa većine i manjine mogu zapravo i biti podloga za traženje rješenja za spomenute izazove. Jednako tako osvrnut ću se na pitanje zapošljavanja nacionalnih manjina u tijelima javne vlasti opet od 2009. godine pa nam ta analiza zapravo pokazuje da se broj zaposlenih u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave smanjio odnosno konkretno broj zaposlenih u tijelima državne uprave, dakle od 2009. do prošle godine smanjio se za oko 10% u odnosu na 2009., dakle baznu godinu, a broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u istom razdoblju smanjio se za preko 35%. Pa onda imamo udio zaposlenih u pravosudnim tijelima, dakle u istom periodu smanjio se, dakle pričam o ukupnoj populaciji za više od 2%. Međutim kod pripadnika nacionalnih manjina, dakle udjela zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima on se smanjio za oko 20%. Pa onda isto tako imamo primjer zaposlenih u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave gdje je broj zaposlenih ukupne populacije porastao za oko 30%, a udio pripadnika nacionalnih manjina u tim tijelima smanjio se za 18% Naravno da u obzir treba uzeti demografsku sliku, naravno da u obzir treba i uzeti i privremenu zabranu zapošljavanja u državnoj upravi, međutim ovi trendovi jasno pokazuju gdje su problemi. Također želim još napomenuti jednu stvar, a to je da Savjetodavni odbor za provedbu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina kontinuirano u svojim mišljenjima o Hrvatskoj zaključuje da se zakonski zajamčeno pravo na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosuđu, te upravnim tijelima JLPS ne ostvaruju u potpunosti. Također Savjetodavni odbor poziva vlast na poduzimanje onih mjera koje bi u praksi osigurale punu zastupljenost pripadnika manjina u spomenutim tijelima poput ciljanog zapošljavanja, mjera zadržavanja i mjera napredovanja zaposlenika. Učinkovito sudjelovanje pripadnika manjina dakle u javnim poslovima kontinuirano se smanjuje kao uteg a ono bi zapravo trebalo značiti i omogućilo punu integraciju nacionalnih manjina u Hrvatskoj i društvo, a kao uteg toj integraciji zapravo javljaju se i različiti društveni fenomeni poput diskriminacije, pa onda posljedično i socijalne distance koje zapravo stoje na putu ostvarenja zajamčenih ekonomskih i socijalnih prava pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj. Za kraj ono što zapravo Hrvatskoj kontinuirano nedostaje, to nije samo pitanje ova dva prava već čitavog niza prava nacionalnih manjina, je zapravo sustavna analiza i praćenje trendova, ali i kontinuirano kreiranje novih mjera kako bi se zapravo one pojave koje se javljaju ispravile, dakle one negativne pojave. Ponavljam, međuetnički dijalog i interkulturalno obrazovanje zapravo može biti prvi korak da se neke devijacije koje se javljaju isprave. Ono što je bitno naglasiti, mi ne možemo pričat o nacionalnim manjinama odnosno njihovim pripadnicima kao onima koji polovično trebaju koristit nekakva prava dok većinska populacija ima apsolutno pravo odnosno potpuno pravo u ovom slučaju, danas se ovdje spominjalo i o nekim pitanjima vezano uz političko sudjelovanje. Ono što očekujem i zapravo pozivamo vladajuće dakle da u svojim izvješćima ipak malo povedu računa o tome da se sustavnije prate trendovi, ali i da se pokušaju kreirati nove mjere u cilju ostvarenja zajamčenih prava i ono što je bitno naglasiti, manjinsko pitanje nije samo političko, ono isto tako nije ni samo pravno pitanje, ono je društveno, sociološko, psihološko, pa konačno i ekonomsko, hvala.

ono s čime ću započet jest i onaj dio koji je naslonjen na repliku koju sam i postavio našem ministru. Mislim da je u ovoj raspravi vrlo važno radi svih nas jer ovdje razgovaramo o odnosu naše države prema nacionalnim manjinama i u tom kontekstu bi bilo dobro prije svega da smo pročitali svi izvješće, da nakon toga smo svi svjesni stanja kakvo u našoj državi generalno stoji, postoji i je i onda iz te dimenzije porazgovaramo o nacionalnim manjinama i eventualnim pravima, točnije sve onome što oni imaju pravo, a eventualno ne ostvaruju. Nakon toga ono što bi bilo dobro jest da razlikujemo nacionalne manjine kao jedno tijelo u odnosu na pojedince ili određene organizacije koje pripadaju ili proizlaze iz određene nacionalne manjine, koji svojom retorikom ili svojim djelovanjem se skrivaju iza svoje pripadnosti nacionalnim manjinama jer u protivnome će nastati određeni verbalni rat gdje zapravo omalovažavamo sami sebe i sve one ljude koji su nas ovdje poslali. Ako krenemo od samog Ustava i ustavnih prava za nacionalne manjine, a onda i od samoga Zakona o pravima nacionalnih manjina bilo bi dobro imat na pameti da oni kažu slijedeće, ta prava su uporaba vlastitog jezika i pisma, zastupljenost u tijelima vlasti, pravo na obrazovanje na jeziku manjina i pravo na očuvanje kulturne autonomije, to su ustavna prava nacionalnih manjina. Ako ste čitali izvješće i postoje određena prava koja su u ovom segmentu ili aspektu ugrožena onda bi ih trebalo istaknuti. U samom uvodnom dijelu spominjala se i diskriminacija, diskriminacija koja po svojoj definiciji definira ili obuhvaća nejednako ili nepravedno postupanje temeljem osobnih karakteristika bile one boja kože, spol, nacionalnost ili tako dalje, itd., a a one obuhvaćaju u sebi razlike u postupanju u kontekstu socijalne zaštite, obrazovanja, pristupa radu, zdravstvene zaštite, stanovanja, pristupa državnim uslugama itd., I kad sve to stavimo kao jedan stup polazišta onda u ime Kluba Mosta mogu progovoriti o položaju nacionalnih manjina u Hrvatskoj kroz prizmu nekakvih financijskih brojki određenih institucionalnih manevara, ali i svojevrsnog oblika tragikomičnih odnosa pri čemu ću se posebno osvrnuti na najbrojniju nacionalnu manjinu u Hrvatskoj i određene organizacije koje se skrivaju iza pripadnosti nacionalnih manjina. Dakle, odmah u početku ću biti jasan mislim na SNV i određen i SPC. Posebno ću se osvrnuti na kontrast između značajnih financijskih ulaganja države i realnosti na terenu gdje mnogi programi i inicijative ostaju samo mrtvo slovo na papiru. U 2023. iz državnog proračuna kao što smo više-manje svi to i rekli Hrvatska je za potrebe nacionalnih manjina izdvojila oko 71 milijun eura i to je poprilično ozbiljna investicija no gdje su ti stvarni rezultati. U praksi mnoga od tih sredstava završavaju u beskrajnim administrativnim labirintima, projektima koji rijetko kada prijeđu fazu planiranja i implementacije i često se s pravom postavlja pitanje kome to sve koristi, kojoj manjini to koristi. Kad je riječ o već spomenutom SNV koji uživa značajna sredstva, negdje oko 2 miliona eura i koji bi trebao biti svojevrsna kičma srpske zajednice u Hrvatskoj njena uloga postaje sve više tragikomična. Umjesto da bude snažan glas Srba SNV često funkcionira kao birokratski aparat koji je više fokusiran na vlastiti opstanak nego na realne potrebe zajednice. Ako uzmemo u obzir da je prema zadnjem popisu stanovništva broj Srba u Hrvatskoj pao na 50 čini mi se negdje oko 59 tisuća odnosno 16% manjinskog udjela očito je da SNV nije uspio u svojoj prioritetnoj zadaći i nije uspio promijeniti ključne trendove, ali ono u čemu je uspio je s vremena na vrijeme isticati određene animozitete i tako zvane diskriminatorne oblike ponašanja jer kako ako ćemo promatrati iz prizme ove organizacije kako komentirati šutnju o izjavama Aleksandra Vučina nedavno u Dubrovniku. Ako mi želimo ili ako ta organizacija stvarno želi miran suživot onda mi duhove prošlosti ne možemo zatvoriti u ormar, mi ih trebamo riješiti oni su temelj izgradnje boljeg društva. Svi mi ili dobar dio nas dolazi iz sredina u kojem postoji srpska zajednica pa tako i u sredini gdje živim ja i vrlo dobro znam da mišljenje te zajednice apsolutno odudara od onoga što propagira SNV. Primjeri SNV često su vezani u kontekstu uspjeha za formalne simbole poput dvojezičnih natpisa u općinama s većinskim srpskim stanovništvom dok su u stvarnosti ti natpisi rijetko kad koriste u svakodnevnoj komunikaciji. Stotine tisuće eura troši se na izradu nekakvih strategija, planova i analiza koje služe uglavnom za zadovoljenje zakonskih obaveza. Ako pričamo o SPC-u koja u cijeloj ovoj priči bi trebala igrati jednu vrlo važnu ulogu ne smijemo ni nju izuzeti iz određenog oblika kritike jer sve više se povukla u određenu sferu duhovnog autoriteta održavajući određene ceremonije i rituale koji su često puta više odraz određene nostalgije za prošlim vremenima nego prilagodba stvarnim potrebama vjernika i stvarnim potrebama ljudi koji žive u Hrvatskoj. I umjesto da SPC bude institucija koja bi mogla pružiti potporu održavanju srpskog kulturnog i vjerskog identiteta sve više postaje simbol prošlih sukoba i neostvarenih želja. U tom kontekstu uvijek trebamo imati na pameti da je SPC posebno promovirala ideologiju svetosavskog nacionalizma koji je bio povezan sa idejama stvaranja Velike Srbije. Doklen god mi imamo ovakve teme koje provode određene organizacije nacionalnih manjina sakrivajući se iza manjinskih prava mi imamo problem jer se zna što je temelj stvaranja naše domovine. Također treba spomenuti i spomenula je kolegica problem zaposlenosti pripadnika srpske manjine u državnim tijelima. Prema zadnjim podacima od ukupno 47.367 zaposlenih u državnoj upravi 866 osoba su Srbi što je otprilike 1,83%. Iako zakon nalaže ravnopravnu zastupljenost u praksi ta brojka daleko zaostaje za postotkom Srba u ukupnoj populaciji. I ovo pokazuje da mnogi programi za zapošljavanje pripadnika manjina ostaju neiskorišteni posebno u javnom sektoru, ali ne ostaju neiskorišteni iz tog razloga što je netko nekoga diskriminirao jer mi imamo problem formalnog ili formalnih uvjeta i građana RH kada razgovaramo o mogućnosti prijave na određene natječaje ili zapošljavanje u određenim tijelima. I ova tragikomedija u tom odnosu sakrivanja iza pripadnosti nacionalnim manjinama određenih organizacijama ima i nekakve dodatne apsurde. Na primjer iako su dvojezični natpisi zakonska obveza u općinama s većinskim srpskim stanovništvom mnoge lokalne zajednice aktivno se čak i bore protiv toga, a natpisi se redovito skidaju ili uništavaju. Od strane koga? Možemo govoriti što hoćemo ako želimo podjarivati, ako nam je u interesu se suočiti sa duhovima prošlosti, ostaviti ih onda kad smo ih riješili iza sebe iz te dimenzije pogledamo suživot možda ćemo doć do nekakvih drugačijih zaključaka od onih koje ćemo možda danas čuti ovdje za ovom govornicom. U takvom kontekstu i SPC i SNV često djeluju paralelno. Jedan je fokusiran na ceremonijalne rituale, a drugi na formalnu politiku koja ne dotiče suštinske probleme nacionalne manjine u Hrvatskoj i zaključno ono što možemo reći i da su SNV i SPC zaglavili između prošlosti i sadašnjosti. Dok se državna sredstva i dalje troše, na kako već rekoh određene programe koji ne donose konkretne rezultate, srpska zajednica u Hrvatskoj sve više blijedi brojčano i kulturno. SNV ostaje kao simbol neefikasnosti u birokratskom smislu, a SPC kao čuvar tradicije koja postaje sve dalja mladim naraštajima i možemo se pitati zaključno, dok se milijuni eura prelijevaju kroz ove institucije, kome to sve zapravo koristi. Tko je onaj tko na kraju u cijeloj toj priči ima suštinsku korist. Srpski narod ili netko drugi zaključite sami. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, državne tajnice i suradnice pa na početku rasprave htjela bi samo reći kolegi Kujundžiću iz Mosta da je iznio krivi podatak, da Srba u Hrvatskoj prema popisu stanovništva iz 2021. godine ima 123 hiljade 892 ljudi se izjasnilo kao Srbi. Možda bi vama odgovaralo da ima manje ali evo brojke su takve kakve jesu i ja vas molim da to zapamtite. Isto tako kad spominjete Srpsko narodno vijeće morate znati da u Srpskom narodnom vijeću osim pripadnika srpske zajednice radi i velik broj većinskog naroda. Sada ću se osvrnuti na raspravu i svaki put kad je izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava uvijek je rasprava takva da se iznese niz povreda Poslovnika, da burno svi reagiraju ali evo važnost brige o nacionalnim manjinama je nešto što se nipošto ne bi smjelo dovoditi u pitanje. Dio preambule okvirne Konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koju je RH i ratificirala kaže slijedeće. Burna historija Europe pokazala je kako zaštita nacionalnih manjina bitna je za stabilnost, demokratsku sigurnost i mir na ovom kontinentu. Izvješće je kao i ranijih godina opsežno, detaljno i puno statističkih podataka. Zahtjev da Hrvatska jasnije regulira obaveze jedinice lokalne samouprave na uvođenje dvojezičnosti javlja se u gotovo svim izvještajima međunarodnih i europskih tijela ali i rezolucijama odbora ministara Vijeća Europe. Posljednji izvještaj i rezolucija Odbora ministara iz 2022., pak eksplicitno navodi da je postojeći prag od trećine stanovništva previsok te da ga je potrebno smanjiti u skladu s čl. 10 okvirne konvencije. Također se i u posljednjoj rezoluciji naglašava obveza vlasti da osiguraju provođenje postojećih prava što se odnosi kako na službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma tako i na oznake u javnom prostoru. prostoru. RH nije jedina država kojoj je upućen ovaj tip prigovora. U Slovačkoj je raniji prag za dvojezičnost od 20% smanjen na 10% kako bi se omogućila lakša konzumacija prava mađarske nacionalne manjine. Često se naglašava kako Srbija treba slijediti praksu Hrvatske u nekim segmentima ali u ovom kontekstu u Srbiji prag jedinica lokalne samouprave za dvojezičnost je 11, Također statutom autonomne pokrajine Vojvodine kao službenici jezici su pored srpskog navedeni i mađarski, slovački, hrvatski, rumunjski i rusinski iako ni jedna od ovih zajednica u udjelu stanovništva ne prelazi predviđeni prag od 15% na razini pokrajine. Mađari čine 13% stanovništva, a ostale manjine između 0,7 i 2,6%. Službena upotreba jezika i pisma nakon stigmatizacije i demonizacije ćiriličnog pisma potpuno je zaostala u primjeni. Tek u tragovima imamo upotrebu zagarantiranu Ustavnim zakonom, Europskom poveljom o regionalnim i manjinskim jezicima i nema napretka još od 2013., premda postoji značajan broj kako smo i ovdje čuli, jedinica lokalne samouprave u kojima pripadnici srpske nacionalne manjine i drugih nacionalnih manjina ostvaruju to isto pravo. Posebnu pažnju posvetila bih i pristupu nacionalnih manjina sredstvima javnog priopćavanja s osvrtom naravno na HRT. Već zadnjih više od 5 godina postotak sadržaja namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina je oko poražavajućih 1%. Točnije u današnjem izvješću govori se o povećanju količine sadržaja ali bih rekla da se radi i o promjeni metodologije izrade izvješća HRT-a u proizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina nažalost su samo otišli na gore. Ne trebam posebno naglašavati kako se u minutažu navodi i primjerice gostovanje pripadnika nacionalne manjine u nekoj emisiji, što nije nužno program namijenjen nacionalnim manjinama. Prikazuju se zato manjine samo kao folklor. Napredak u ostvarivanju prava na pristup javnim medijima koji se očekivao formalnim osnivanjem manjinske redakcije pri HRT-u, nije polučio konkretan rezultat tijekom 2023. Redakcija još uvijek nije ojačana novim, novim novinarskim kadrom niti novim programskim sadržajem. Kad je u pitanju zastupljenost pripadnika manjina u tijelima vlasti te u upravnim i pravosudnim tijelima situacija još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini naročito jer se smanjio udio pripadnika. Podatak da se tijekom 2023. u prijavama na javne natječaje i oglase tijela državne uprave i stručne službe i Ureda Vlada RH 48 kandidat 48 kandidat pozvalo na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju pripadnosti nacionalnoj manjini naveden je na način koji je potrebno i drugačije iskazati. Stoji kako je od 48 kandidata koji su se pozvali na ovo pravo zaposleno njih 8 i to 6 na temelju najvećeg broja ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu dok su 2 kandidata zaposlena na temelju poziva na pravo prednosti zbog pripadnosti nacionalnoj manjini. Dakle, ovih 6 bilo bi svakako zaposleno jer su na testiranju i bili najbolji. Isti je slučaj i kod pravosudnih tijela. U tom kontekstu važno je spomenuti kako od 71 jedinice lokalne samouprave 15 gradova, trinaes… 50 općina, 13 gradova te 8 županija koje su dužne osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima te se to pravo u cijelosti ostvaruje njih 55 dok u 16 jedinica lokalne samouprave nije ostvarena zajamčena zastupljenost. Kada govorimo o obrazovanju i modelima obrazovanja trebao bi biti proaktivniji pristup, takve škole su rijetke kao i ukupne sredine koje stvaraju pozitivnu atmosferu po tom pitanju što je presudno za upoznavanje djece i mladih s onim što sačinjava njihov nacionalni i vjerski identitet. Česti napadi na predstavnike Srpske pravoslavne crkve ozbiljno narušavaju ustavnu vrijednost vjerske ravnopravnosti za pripadnike te iste zajednice. Napadajući kulturne programe institucije koje su stvorene temeljem Ustava i međunarodnih zakona, a Srpsko narodno vijeće je stvoreno temeljem međunarodnih ugovora koje su potvrdili UN, radi se i protiv same RH i njezinog međunarodnog položaja. Kulturna autonomija ne može se ostvarivati bez domova i kulturnih centara. Pojedine nacionalne manjine pa tako i srpska dijelile su svoje prostore s drugima. Zašto je problem da srpska nacionalna manjina ima svoje mjesto okupljanja? Zašto je problem da se u tim kulturnim centrima provode programi i pomoći učenju, dječje igraonice? Napori Savjeta za nacionalne manjine Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao i manjinskih zastupnika u ostvarivanju prava svi su u nizu aspekata hvale vrijedni. Međutim, kontinuirani napadi na političke predstavnike nacionalnih manjina, na njihovu participaciju u institucijama vlasti, napadi na manjinske institucije i programe nanose ozbiljnu štetu u mogućnosti realizacije programa u manjinskim zajednicama jer ti napadi izazivaju strah i povećavaju netoleranciju prema manjinama. Iz tog razloga je neophodno da se svi pozabavimo time jer to ozbiljno narušava dosada postignuta prava, a isto tako onemogućava napredak u područjima u kojima ta prava nisu realizirana. Uvažene kolege i kolegice kad su u pitanju prava nacionalnih manjina malo tko se pita kako se ta prava zaista i provode, što se događa kad su te iste zajednice izložene govoru mržnje, etnički motiviranim djelima i postupcima vezanim uz diskriminaciju. Ono što najviše pojedine političke predstavnike zanima jeste koliko je utrošeno sredstava, koliko se kulturnih centara kad je posrijedi srpska nacionalna manjina izgradilo, čemu ti srpski kulturni centri služe. Oni koji to javno govore ne razmišljaju da svaka izrečena uvreda, napad i zabrana ima posljedice u stvarnom životu. Na terenu se urušavaju dobre, uvriježene prakse, ljudi se boje i nije im svejedno. Jel to zemlja koju želimo? Jel to život koji zavređujemo? A mi Srbi u Hrvatskoj smo dali puno i previše. I ovdje se u nekoliko navrata danas tokom rasprave govorilo o predsjedniku Srbije Vučiću, o srpskom svetu, o Novostima, o etnobiznisu našeg predsjednika Srpskog narodnog vijeća. Zanima me samo kako svaka poruka koja dolazi iz Zagreba ili Beograda utječe na hrvatski narod i na hrvatsku zajednicu u Srbiji. U toj istoj vladi, kod tog istog predsjednika Srbije sjedi i predstavnik hrvatskog naroda i mi smo Srbi u Hrvatskoj izuzetno ponosni i sretni što hrvatska zajednica ima pravo učestvovati u vlasti, što mogu ostvarivati svoje kulturne programe, što će možda pojačati aktivnosti kad je u pitanju i komunalna infrastruktura i riješiti svoje probleme. Mi želimo zemlju u kojoj možemo njegovati svoju kulturu, svoje običaje, svoj identitet i ovdje smo, živimo, živjet ćemo i dalje sebe za za ovu zemlju i uvijek smo tu kad treba stati iza nekih stvari. I zato vas molim da prestanemo preko leđa srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj zarađivati političke bodove jer to nije način i ružno je slušati sve ove dane na koji način se ovdje govori. Prestanimo s tim i poštujmo ono što imamo. Hvala. Hvala i vama. Povreda Poslovnika gospodin Kujundžić. **Kujundžić, Ante (MOST)** Ma hvala predsjedavajući samo kratko, dakle ja ne dopuštam bilo kome pa tako ni vama kolegice Šimpraga uvaljivanje bilo kakvih teza da netko od nas mrzi Srbe koji poštuju temelje ove države. I to je ono što nije korektno i to je ono o čemu sam i pričao ovdje. Glede same brojke ja pričam, ne pričam o onima koji imaju adresu u Hrvatskoj, a ne žive u Hrvatskoj. Dobro, ritualno bila je replika pa ide opomena. Gospodin Vladimir Bilek, Klub zastupnika nacionalnih manjina. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina temelj je zakonodavstva i političkog i svakog drugog života nacionalnih manjina u RH. Zahvaljujući Ustavnom zakonu i svim zakonima i propisima čiji je temelj RH u vrhu država u svijetu, koje se mogu pohvaliti zakonodavstvom, ali životom i radom pripadnika nacionalnih manjina. Vrijednost više je i činjenica da se svake godine u HS propituje Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za potrebe nacionalnih manjina. Ovakva transparentnost ne daje pravo a tog ima u dnevnopolitičkom životu da propituje status i rad pripadnika nacionalnih manjina, prije svega njihovih legitimnih predstavnika u HS koje su izabrane na demokratskih izborima. Također provođenje važećih zakona koji reguliraju status pripadnika nacionalnih manjina u RH donesenih u ovom HS, to nije povlastica nijedne vlasti, ona je obveza i stoga govori o tome da ne može i ne smije biti govora o političkoj trgovini. Zar su ravnopravna službena uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina očuvanje tradicijskih naziva i oznaka, te uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina, pravo na očitovanje svoje vjere i osnivanje vjerskih zajednicama, zajednica, pristup sredstvima javnog priopćavanja, kulturna autonomija, zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima vlasti, te u upravnim i pravosudnim tijelima, da ne nabrajam više prava koja neka vlast može dati manje ili više ili su to stečena prava ili su to prava hrvatskih građana pripadnika nacionalnih manjina. Izvješće koje je pred nama analizira i rezultate popisa stanovništva iz 2021.g. koji se reflektiraju na službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina. Kako je generalno zabilježen pad stanovnika u RH, tako je došlo i do pada broja pripadnika nacionalnim manjina u pojedinim sredinama. Rijetki su primjeri njihovog povećanja, tako da je došlo do promjene u ostvarivanju prava na obveznu dvojezičnost. Srećom, postoji mogućnost da se statutima JLPRS propiše ravnopravna uporaba jezika i pisma pojedine nacionalne manjine u toj jedinici samouprave. Znamo kolko imamo izazova kod nekih JLS, regionalnih samouprava, vjerujem da u nekim idemo u razborima i dalje, al ja bi želio što se tiče proteklog razdoblja izdvojiti primjer grada Našica koji je uveo službenu upotrebu slovačkog jezika na području dijela grada. Što se tiče prava na uporabu jezika nacionalnih manjina treba istaknuti da u 2023.g. u policijskim upravama i pripadajućim policijskim postajama nije vođen niti jedan upravni postupak na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Na općinskim sudovima u 2023.g. vođena su ukupno dva postupka, jedan parnični, jedan vanparnični, na jezicima nacionalnih manjina. Ministarstvo pravosuđa i uprave nije zaprimilo niti jednu predstavku, niti primjedbu vezano za ostvarivanje prava na očuvanje tradicijskih naziva i oznaka, te na uporabu znamenja i simbola pripadnika nacionalnih manjina. Kao što se vidi provedba Zakona o uporabi jezika nacionalnih manjina ne opterećuje u velikoj mjeri nadležna tijela, tamo gdje postoji razumijevanje lokalne sredine, lokalnih samouprava, čelnika lokalnih samouprava, nema problema oko primjene službene upotrebe jezika, ali i suživota svih građana na tom području. U 2023.g. u odnosu na 2022.g. povećan je broj dvojezičnih osobnih iskaznica. Meni je osobno drago da je do tog povećanja došlo upravo i kod hrvatskih građana češke i slovačke nacionalne manjine, ali treba naglasiti da za provedbu postupaka izdavanja dvojezičnih osobnih iskaznica nisu potrebna sredstva iz Državnog proračuna RH, te nisu ništa koštala proračunske korisnike. Što se tiče ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina provodi se u 66 dječjih vrtića u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, kao i drugim propisima. Osobno mi je drago da imamo i prvi primjer ranog učenja slovačkog jezika, a posebno sam ponosan i na nadogradnju Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca u Daruvaru koji će uskoro proslaviti 100.g. djelovanja. Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina provodi se po tri modela, model A koji se provodi u 5 županija, 32 matične i 25 područnih škola, po kojem se cjelokupna nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina uz obvezno učenje hrvatskog jezika, modelu B koji se provodi u 2 županije, 3 matične i 2 područne škole gdje se nastava izvodi po dvojezično, te modelu C koji se provodi u 18 županija, 115 matičnih i 40 područnih škola po kojemu se nastava izvodi na hrvatskom jeziku uz dodatnih 2 do 5 školskih sati namijenjenom njegovanju jezika i kulture nacionalnih manjina. Što se tiče srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina provodi se također na temelju tri modela i njime je obuhvaćeno 1458 učenika u 35 srednjih škola. Povećanje broja djece vidljivo je u sklopu sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, bilježi se i u sklopu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, dok je nažalost nešto smanjeno u broju učenika srednjih škola. Za istaknut je i činjenica i vrijednost mogućnosti obrazovanja na jeziku i pismu pripadnika nacionalnih manjina da u nekim sredinama da se u odgojno obrazovne institucije upisuju i pohađaju pripadnici većinskog hrvatskog naroda, što se tumači željom za učenje još jednog jezika i to ne samo u obrazovanje po C modelu ili B modelu nego upravo i obrazovanje po A modelu da se kvalitetno i na najjednostavniji način nauči još jedan europski, još jedan svjetski jezik, koji su jezici naših nacionalnih manjina. Za istaknuti je i činjenica vrijednost i mogućnost obrazovanja na jeziku i pismu pripadnika nacionalnih manjina koja se znači na neki način preljeva i mi kao saborski zastupnici pokušavamo zajednički zajednički i sa našim možemo tako reći matičnim zemljama odakle dolaze nacionalnosti i narodi, uvodimo i učenje hrvatskog jezika, pokušavamo biti most da se kvaliteta i život naših, naše hrvatske manjine koja je trenutno u dijaspori isto kvalitetno odražava i da mogu koristiti i da dobiju sve mogućnosti kao što RH nudi svojim građanima koji su pripadnici nacionalnih manjina. Posebni oblici nastave provode se kroz ljetne škole koje se organiziraju temeljem provedenog javnog poziva. U prošloj godini organizirano je deset ljetnih škola na kojima je sudjelovalo 626 učenika. Organizirane su također 73 posebna programa nacionalnih manjina kao održavanje literarnih, dramskih i drugih vannastavnih aktivnosti, razna natjecanja u znanju, manifestacije, obilježavanje značajnih datuma nacionalnih manjina i sl. provodi se također temeljem javnog poziva. Na visokoobrazovnim učilištima u RH pripadnici nacionalnih manjina mogu upisati studije jezika nacionalnih manjina, studijske programe koji se izvode na jeziku i pismu nacionalnih manjina kao i studije koje nude sadržaje usko vezane uz učenje jezika, pisma i kulture nacionalnih manjina. Kada je riječ o pristupu sredstvima javnog priopćavanje i dalje je vidljivo kod dijela medija nažalost nezainteresiranost za događanja vezana za aktivnost zajednice i udruga nacionalnih manjina, posebice problem predstavlja odnos javnog servisa HRT-a prema aktivnostima pripadnika nacionalnih manjina i organizaciji posebne redakcije što je predviđeno ugovorom između Vlade RH i HRT-a. Ostvarivanje Ostvarivanje prava na odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave možemo temeljiti na proteklim izborima na kojim je izabrano ukupno 55 zamjenika općinskih načelnika i gradonačelnika te 12 zamjenika župana iz redova nacionalnih manjina čime je pravo zastupljenosti u izvršnim tijelima u cijelosti ostvaren. Zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina po provedbi lokalnih izbora održanih u svibnju 2021.g. nije osigurana u predstavničkim tijelima 80 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za 96 članova predstavničkih tijela iz redova nacionalnih manjina. Nakon održanih dopunskih izbora u listopadu iste godine ukupno je izabrano 278 članova predstavničkih tijela iz redova pripadnika nacionalnih manjina u ukupno 158 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za istaknuti je odnos MUP-a u provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koja se odnose na zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina odnosno da se vodi računa o postizanju njihove veće zastupljenosti. Kad smo već kod informacija iz MUP-a želim se osvrnuti na dio njihove statistike. Zabrinjava povećanje broja kaznenih djela koja su motivirana mržnjom. U 2023.g. prijavljeno je 85 kaznenih djela što je povećanje od 66,7% u odnosu na 51 djelo prijavljeno 2022.g., razriješeno je 81,2% koji su uz kaznene prijave prijavljeni državnom odvjetništvu. Prostora za rad i unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina još uvijek ima, ali i raduje trend koji je u stalnom napredovanju, osnovana je i radna skupina za izradu Nacrta akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava '24.-'25. i Nacrta akcijskog plana suzbijanja diskriminacije '24.-'25.g. koji čine relevantni dionici iz državne uprave, civilnog društva, neovisnih institucija za zaštitu ljudskih prava i akademske zajednice, a u radu radne skupine sudjeluju i pripadnici srpske nacionalne manjine. Pred kraj želio bi stvarno zahvaliti iskreno svim udrugama, institucijama nacionalnih manjina na trudu za očuvanju jezika, tradicije i obrazovanje svih nacionalnih manjina u RH, posebice Savezu Čeha, Savezu Slovaka njihovim članicama, ali i suradnji sa jedinicama lokalnih samouprava tamo gdje postoji razumijevanje za sve ovo što smo danas imali u ovom izvješću. Ali posebice dozvolite mi da zahvalim i Savjetu za nacionalne manjine, Uredu za ljuska prava, ministarstvima i cjelokupnoj Vladi RH za pomoć i potporu u provedbi operativnih programa za nacionalne manjine. Klub zastupnika nacionalnih manjina će podržati ovo izvješće. Hvala lijepo. Gospođa Dalija Orešković predstavljat će stavove Kluba zastupnika HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a. Nema je, gubi pravo. Gospođa Ivana Mujkić Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. Dakle, iz ovog izvješća je vidljivo da je ukupan iznos sredstava iz državnog proračuna 67 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu kada je bio 49 milijuna, ogromno povećanje. Mene zanima prate li se rezultat utroška tih sredstava odnosno rade li se nekakva istraživanja o integraciji nacionalnih manjina, a najbitnije od svega rade li se istraživanja o stupnju razumijevanja i tolerancije? Naime, kako objasniti da ukupan iznos sredstava koji se izdvaja za nacionalne manjine raste, a proporcionalno raste i broj kaznenih djela motiviranih mržnjom i to čak za 66% u odnosu na prethodnu godinu? Kada pogledamo tablični prikaz događaja koji su imale obilježje međuetničke netrpeljivosti u 2023.g. u tablici vidimo dvije nacionalnosti Hrvate i Srbe otprilike podjednak broj i s jedne i s druge strane 22 takva slučajeva. Kako objasniti toliko uložena sredstva koja su rezultirala očito produbljivanjem jaza i netrpeljivosti? Zašto je to tako? Pa to je tako zato što se sredstva koja se izdvajaju za SVN, a to je najveći dio sredstava ne usmjeravaju na dizanje stupnja razumijevanja i poticanja integracije nego baš suprotno, novac hrvatskih građana troši se zapravo na poticanje segregacije, na stvaranje zatvorenih homogenih zajednica koje žive u Hrvatskoj, ali nažalost vrlo često ne osjećaju pripadnost toj zemlji. Ja ću podsjetit na vijest iz svinja 2024.g. kada je 18-godišnjak u šumi nedaleko od Trpinje, dakle to je selo kraj Vukovara, palio hrvatsku zastavu. Znači to nije izolirani slučaj to je samo jedan u nizu takvih slučajeva koji se godinama događaju u tim krajevima i nažalost očito će se i nastaviti događati jer sredstva koja se izdvajaju ne troše se na pravilan i dobar način. Odgoj i obrazovanje je posebna tema o kojoj želim govoriti jer uporno forsiranje modela A dakle po kojem su djeca potpuno podijeljena očito nema svoje rezultate u smislu dizanja razine tolerancije, a ono što želim spomenuti u tom kontekstu i tome u prilog zapravo govori jedno istraživanje iz 2019. godine na temu obrazovanja nacionalnih manjina i međuetničkih stavova koje je provela jedna zaklada, a koja je provela istraživanje među djecom i roditeljima srpske nacionalnosti vezano za preferencije modela školovanja. Znači od ispitanih roditelja 29% roditelja srpske nacionalne manjine je reklo da preferiraju model A, to je dakle ovaj postojeći model gdje su djeca odvojena. 48% roditelja je reklo da preferiraju model B, gdje je prirodna grupa predmeta dakle na hrvatskom jeziku, a društvena grupa predmeta na svom jeziku i pismu. I 23% roditelja je reklo da preferiraju model C, gdje se nastava izvodi na hrvatskom jeziku uz dodatnih 2 do 5 sati namijenjenih njegovanju jezika i kulture nacionalne manjine. Dakle više od 70% roditelja pripadnika nacionalnih manjina u Vukovaru je još 2019. godine pokazivalo želju za jačim stupnjem integracije što je potpuno normalno razmišljanje jer apsolutno se slažem i potičem da treba njegovati svoju vlastitu kulturu i svoj i jezik ali istovremeno osjećati pripadnost zemlji u kojoj živite, a postoji li bolji i ljepši način od onog najranijeg doba, dakle od školovanja. Ako pogledamo ovu temu iz drugog aspekta broj učenika srednjih škola u nastavi po modelu A, srpska nacionalna manjina 516. Broj nastavnika 208. Znači vrlo jednostavnim izračunom dolazimo do toga da otprilike imamo jednog nastavnika na dva učenika. Je li to isplativo, gdje je tu ekonomičnost i tko to plaća? Što se tiče zastupljenosti nacionalnih manjina u tijelima lokalnih i državnih ustanova, stalno se potiče, podiže galama oko toga posebice na lokalnim razinama, a činjenica je zapravo da ne postoji zakonska obveza izjašnjavanja pojedinaca o njihovoj nacionalnoj pripadnosti, pa je nemoguće imati točan uvid u situaciju. Samim time cijela ova priča gubi svoj smisao jer osim što se pripadnici nacionalnih manjina vrlo često zapošljavaju bez toga da se pozovu na pravo prednosti, činjenica je da veliki broj pripadnika nacionalnih manjina već radi u tijelima lokalnih državnih, u lokalnim i državnim tijelima i nemate ih pravo prisiliti na to da se izjasne jesu li Hrvati, Srbi, Talijani ili Mađari. Moram se dotaknuti i stambenog zbrinjavanja gdje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i imovine kao nadležno tijelo skreće pažnju da se ne vodi posebna evidencija stambenog zbrinjavanja nacionalnih manjina što je potpuno normalno jer svi građani ove zemlje se stambeno zbrinjavaju sukladno zakonu i sukladno kriterijima, a ne zato što su Hrvati, Srbi, Mađari, Talijani, Česi ili bilo koji drugi pripadnici nacionalnih manjina, bilo kakvo drugo stavljanje pojedinca u položaj iznad bi zapravo bilo protuustavno. Što se tiče kulturne autonomije i financiranja programa iz tog natječaja za koji je izdvojeno više od 8 milijuna eura, ne možemo se ne dotaknuti lista Novosti. 2023. godine izdvojeno je 600 tisuća eura, iako je primjera jako puno ja ću evo izdvojiti nekoliko jer smo pričali već danas o tome smijemo li ili ne smijemo propitivati sadržaj tog, tog lista. Pa evo iz jednog teksta koji se zove Renta Franjo iz '22. godine referirajući se na pitanje je li proslava 100-te obljetnice rođenja prvog hrvatskog predsjednika vrijedna počasti, dakle cijeli članak je napisan tako da kao novinar provodi intervju sa pok. prvim predsjednikom Franjom Tuđmanom gdje onda sam Franjo Tuđman, odgovara na to pitanje dakle na pitanje je li proslava 100-te obljetnice njegovog rođenja vrijedna počasti i on odgovara naravno da nije ali Hrvati vole obožavati ono čega se normalan svijet stidi. Što osim prezira zavrjeđuje masa koja odabere takvog velikana. Što osim prezira zavrjeđujemo svi mi koji tu sjedimo i svi Hrvati? Je li to govor mržnje? Ponovit ću još jednom, dakle što osim prezira zaslužuje hrvatski narod? To piše u listu kojeg financiraju građani ove zemlje. Kad to stavite u kontekst presudom Marku Juriću zbog poticanja na mržnju prema srpskoj manjini ne možemo se ne zapitati kako ovaj tekst može proći bez bilo kakve osude i još gore ne zapitat se kako ovaj tekst financiramo sredstvima hrvatskih građana. Tekst Oluja i ogluha iz 2022. Tekst o veličanstvenoj vojno-redarstvenoj operaciji koja se u Hrvatskoj slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, mi Hrvati svojim proračunskim sredstvima financiramo novinske članke koji na tu temu pišu ovako. Hrvatske se vlasti uslijed nevjerodostojnog pristupa događajima iz '95. godine sve više umjesto proslavom moraju baviti opravdavanjem karaktera završnih ratnih operacija. U tekstu krivosuđa, pazite sad ovo, novinar tvrdi kako nema jasnog odgovora kako je nastala nova Hrvatska ali ima indicija da je riječ o udbo ustaškoj tvorevini koju su zapadne zemlje najprije odbacivale, a onda prešutno prihvatile. Udbo ustaškoj tvorevini, to mi financiramo iz našeg proračuna. More je takvih primjera, razlog zašto ovo izvješće nećemo prihvatit je između ostalog činjenica da se radi o kršenju kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije koji u članku 7 propisuje, pri utvrđivanju financijske potpore za program ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava državnog proračuna, savjet će primjenjivati slijedeće kriterije. Pa onda između ostalog, podupirati programe koji doprinose promicanju vrednota ustavnog poretka RH, unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturnog društva. Mene stvarno zanima može li bilo tko na smislen način objasniti kako ovo sve, ova udbo ustaška tvorevina, kako to doprinosi stupnju razumijevanja i promicanju vrednota ustavnog poretka. Osim toga čl. 28 udrugama i ustanovama za koje se utvrdi da radom i aktivnosti potiču netolerantnost unutar svoje i prema drugim nacionalnim manjinama ili pripadnicima većinskog naroda, prijave se neće uzeti u razmatranje, može im se obustaviti daljnje financiranje, naložiti da sredstva vrate u državni proračun te mogu izgubit pravo na sufinanciranje putem Savjeta tri godine. Sad dolazimo do poante zašto sam citirala članke iz 2022. godine. Da je netko objektivno procijenio što smo mi to financirali 2022. godine do izdvajanja sredstava u 2023. godini ne bi ni došlo. Meni je iskreno žao svih predstavnika nacionalnih manjina, svi udruga koje vrijedno i pošteno rade na promicanju tolerancije razumijevanja, što ne mogu podržati ovo izvješće jer jednostavno postoji jedan dio ovog izvješća koji je u suprotnosti sa svim mojom uvjerenjima i koji je u suprotnosti sa svakim atomom zdravog razuma, osjećaja pripadnosti jednom narodu, samopoštovanju jedne države, zaštiti digniteta vlastitog naroda. Pohvaljujem dakle niz dobrih primjera kojih ima, niz dobrih udruga koje rade. Isto tako želim reći da srpska nacionalna manjina nisu samo SDSS i SNV, da su to svi ljudi koji žive u Hrvatskoj, koji pokušavaju normalno živjeti, koji se pokušavaju uklopiti, koji rade, pokušavaju naći posao, koji se bore sa svim istim problemima kao i mi. Međutim, uporno to pokušavanje imputiranja da svako propitivanja pa čak i ovog izvješća je mržnja ili poticanje na mržnju prema srpskoj nacionalnoj manjini jednostavno nije točno. Kada sam govorila o Novostima, ja sam prošli tjedan čini mi se imala u slobodnom govoru priču odnosno spomenula sam časopis Privrednik koji je isto tako list koji izdaje srpsko, srpsko privredno društvo Privrednik koji izlazi kao podlist Novosti, koji je referirajući se na Novosti oni su napisali da za razliku od Novosti oni ne parazitiraju na podjelama i sukobima. Jesu li i oni srbomrsci ili, ili sada već i pripadnici srpske nacionalne manjine počinju shvaćat da im takav pristup gdje se uporno potiče podjela šteti i ne donosi ništa dobro. Kolegica Šimpraga je pričala o pravima Hrvata u Srbiji, međutim moram vas podsjetiti da vi uporno kad pričate o ovoj temi zaboravljate da Hrvatska nikada nije izvršila agresiju na Srbiju nego je bilo obrnuto. I kada se pozivate na svoja prava svaki puta nekako uspijete izbjeći barem minimalnu, moralnu obvezu da uvažite osjećaj većinskog naroda posebice na područjima koja se još uvijek oporavljaju od strahota koje su proživjele. Što se tiče priče o tome da u srpskoj vladi sjedi predstavnik Hrvata, što je pohvalno, međutim podsjetit ću da ste i vi imali svog predstavnika, podsjetit ću i kako je predstavnik potpredsjednik Vlade otišao iz Vlade, što se dogodilo. Tako da samim ulaskom u Vladu jedan od glavnih ciljeva Domovinskog pokreta je bio taj da vi više ne budete dio vladajuće većine, ne zato što ste Srbi, nego zato što SDSS svojim politikama šteti interesima Hrvatske. Za kraj, želim samo još reći da sve ovo što sam danas govorila ni u jednom dijelu, niti najmanje nije motivirano nikakvim ružnim osjećama, osjećajima prema bilo kojoj nacionalnoj manjini, nego isključivo željom da zaštitim dignitet vlastitog naroda. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem potpredsjedniče. Povrijeđen je Članak 238. i samo želim izraziti zadovoljstvo što je i grad Vukovar koristio sredstva namijenjena područjima za pripadnike nacionalnih manjina koji je bio objavljen u Ministarstvu regionalnog razvoja već godinama, godinama i godinama. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Da, ali je bila replika pa vam moram dati opomenu. Gospođa Mujkić također povreda Poslovnika. **Mujkić, Ivana (DP)** Pa lijepo ste se referirali kolegice Šimpraga, upravo zato je vaš prethodnik potpredsjednik Vlade napustio Vladu baš zbog tih sredstava i načina na koji su se ona trošila. Međutim ono što sam zaboravila reći, bez obzira što Domovinski pokret uporno trpi napade što smo postali dio vladajuće većine, ja ću vam iskreno reći, ako smo svojim ulaskom u Vladu uspjeli samo to da ćemo vas udaljiti iz Vlade RH i da više nećete provoditi tu politiku mi smo već puno napravili za ovu državu. Hvala vam. Također opomena jer nije bila povreda Poslovnika nego replika. Gospođa Šimpraga Gospođa Šimpraga to će vam biti treća znate, ok, odustajete, dobro. Gospođa Danijela Blažanović Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre sa svojim suradnicima, kolegice i kolege, evo pred nama je ovo Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu za iste te potrebe Vlada podnosi izvješće sukladno Članku 37. stavak 3. navedenog Ustavnog zakona u izvršenju svih svojih pravnih obveza. Ja bih ipak se vratila na Ustav RH iako vjerujem da ste svi te članke više puta čitali pogotovo možda pred ovu raspravu, ali mislim da je bitno ih pročitat i podsjetit se vezano za prava nacionalnih manjina. Ustav kaže znači, sukladno Članku 15. Ustava RH u RH jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina, a osobito se jamči sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. U idućem članku također govori se po meni nešto vrlo bitno, da ograničenje sloboda i prava koja se nacionalnim manjinama jamče Ustavom mogu se ograničiti zakonom i to samo iz razloga da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi, pravni poredak, javni moral i zdravlje ta ograničenja moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjima u pojedinom slučaju. U svakom slučaju kod ograničenja bilo čijih prava i sloboda traži se, traži se ograničenje i traži se razmjernost potrebi kao što se traži i reciprocitet u ostvarenju sloboda i prava jedne manjine u jednoj državi i druge manjine u drugoj državi. Prvi ustavni zakon ovakav donesen je u prosincu '91. što kaže da je RH i u to ratno doba bila svjesna da su prava manjina u RH itekako bitno. Hrvatski sabor je na sjednici 13. prosinca 2022.g. donio Odluku o proglašenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina čime je stvoren normativni okvir za ostvarivanje cjelovite zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u isti su ugrađeni najviši standardi zaštite nacionalnih manjina. Ova godišnja izvješća pokazuju da slijedimo i dižemo standarde odnosa prema nacionalnim manjinama kao država tolerancije i uključivosti svih, ali i kao za primjer državama u kojima je hrvatski narod u manjini u nadi da će, a temeljem načela reciprociteta slijediti naš put o poštivanju i ostvarenju prava hrvatske manjine. Isto tako polažemo nadu u bolji odnos manjine prema većinskom stanovništvu u nekim krajevima RH, ulažući ulažući sredstva u prevenciju i edukaciju te općenito poboljšanje životnih uvjeta manjina. Vlada RH kontinuirano ulaže napore i poduzima mjere i aktivnosti u cilju što potpunijeg osiguranja prava pripadnika nacionalnih manjina te za tu svrhu, a prema zaprimljenim podacima ministarstava i drugih nadležnih tijela, a u svezi provedbe predmetnog ustavnog zakona u 2023.g. utrošeno je nešto više od 71 milijun eura. Ovo izvješće sastoji se od više dijelova u kojima se detaljno opisuje postupanje aktivnosti, iznose statistički podaci i sl. od određenih resora vezano za prava nacionalnih manjina. Navest ću samo neke od stavki koje su kolege već detaljno neki i obrazložili u jedinicama recimo lokalne i područne samouprave u praski se najmanje provode prava kao što je izrada dvojezičnih, višejezičnih zapisnika, poziva, objava zaključaka ili materijala za sjednice, ali to ponajviše iz razloga nezainteresiranosti pripadnika nacionalnih manjina da im se dostavljaju u istom obliku. U svim sudskim postupcima pripadnici nacionalnih manjina upoznati su sa svojim pravom na korištenje svog jezika i svima koji su to zatražili izdane su isprave ili uvjerenja na jeziku manjine. U 2023. Ministarstvo pravosuđa i uprave nije zaprimilo nijednu predstavku niti je evidentiralo bilo kakvu primjedbu vezanu za ostvarivanje prava na očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te na uporabu znamenja i simbola pripadnika nacionalnih manjina. Što se tiče odgoja i obrazovanja pripadnicima nacionalnih manjina dano je da sami predlažu i odabiru model i program odgoja i obrazovanja u skladu sa postojećim propisima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano sufinancira provedbu posebnih oblika nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina. Nadalje u osnovnim i srednjim školama iz sredstava državnog proračuna sufinanciraju se troškovi izrade autorskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala, prijevoda, dotiska udžbenika i drugih obrazovnih materijala za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Provedbom mjera i aktivnosti za ispunjenje ciljeva Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021.-2027.g. postignut je daljnji napredak u području odgoja i obrazovanja djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine, njihovim uključivanjem na svim razinama odgojno obrazovnog sustava. To sam posebno istaknula što se tiče romske nacionalne manjine, obzirom da smo vrlo dobro upoznati sa činjenom da je kod te nacionalne manjine vrlo otežano uključivanje pripadnika u obrazovanje i odgoj, al na čemu se sustavno radi naporima ove Vlade. Sredstva koja … za RH u skladu s ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa potpisani svjetskim zajednicama osigurana su također državnim proračunom. U RH dosegnuta je visoka razina prava na očitovanje svoje vjere kao i prava na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere. Ostvarivanje prava na odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na što su se osvrnule prethodno i određene kolege, zastupljenost tih pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, predstavničkim tijelima, izvršnim tijelima ovisi takođe i o tome koliko pripadnika nacionalne manjine ima na određenom području. U analizama o provedbi ustavnog zakona jedinice lokalne i područne samouprave su naglasile da i dalje treba raditi na educiranju pripadnika nacionalnih manjina o njihovim pravima te ulozi i funkciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Očito iz svega ovoga do sada već navedenog da je najbitnije obrazovanje odnosno educiranje svih nas ne samo pripadnika nacionalnih manjina o njihovim pravima i zaštiti njihovih sloboda. Provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2023.g. Savjet za nacionalne manjine ocjenjuje zadovoljavajućim u području ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina i programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine te u području položaja i uloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. spominjala Vlada RH je 30. ožujka 2023. usvojila i Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027., planirana je znači provedba mjera usmjerenih na suzbijanje rasnih i etničkih stereotipa posredstvom medija i obrazovanja. Razvijanje sustava za prikupljanje podataka raščlanjenih prema rasnom ili etničkom podrijetlu te provođenje niza edukacija o zločinu iz mržnje, govoru mržnje te nastavljanje razvoja sustava praćenja podataka o zločinu iz mržnje. Ovo izvješće je jedan popis onoga što imamo na terenu. Ovdje se ne govori o problemima s kojima se susreću nacionalne manjine u RH, ali je neupitan napor RH o osiguranju poštivanja njihovih prava i sloboda, naravno u ravnopravnom odnosu s pravima i slobodama većinskog stanovništva. Zaključno, nacionalne manjine su kulturna prednost i bogatstvo naše zemlje, te je neupitan njihov doprinos u razvoju suvremene Hrvatske i našeg današnjeg demokratskog i multikulturalnog društva. Kulturna baština nacionalnih manjina također je dio hrvatske tradicije i hrvatskog identiteta kao tolerantne i uključive europske zemlje. Provođenjem ovog Ustavnog zakona RH osigurava normalan suživot tražeći pravu mjeru između osjećaja da nitko, da netko ima previše i osjećaja da netko dobiva premalo. Ja bi napomenula da svi problemi u svijetu, u obitelji i u svim našim odnosima, pa i u odnosu manjina i većina počinju najprije izgovorenom riječi, pa evo upućujem prvotno sve nas ovdje u ovom domu da pazimo na svoje riječi jer to itekako ima odjeka u našoj stvarnosti. Nastavno i zaključno, Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće.

Zahvaljuje g. predsjedavajući, uvaženi g. ministre sa suradnicima. Nacionalne manjine zaštićene su Ustavnim zakonom upravo zato da većina ne bi odlučivala o manjinama i da se upravo na taj način doista zaštite prava nacionalnih manjina. No jasno je da je jedno deklarativna volja upisana u zakon, a drugo je stanje na terenu. Puno je još prostora da se odredbe Ustavnog zakona o zaštiti nacionalnih manjina doista i provedu na terenu, što pokazuje i ovo izvješće, pokazuje to i uvodna riječ ministra, pa i rasprave pojedinih klubova, naročito kolegice Anje Šimprage u ime Kluba SDSS-a koji je ipak najbolje upućen u to stanje. I ova rasprava nažalost dokazuje da su nacionalne manjine, naročito Srpska nacionalna manjina, prečesto predmet politikanstva, predizbornih kampanja i skupljanja jeftinih političkih poena držeći nas sve zarobljene u jednom teistom narativu opasnosti od srpskog sveta kao da od Domovinskog rata nije prošlo gotovo 30.g.. Hrvatska je samostalna država, pobjednica u Domovinskom ratu i svako politikansko napadanje srpske manjine može se okarakterizirati i kao sumnja u hrvatsku državu i njene alate očuvanja ustavnih vrednota. Podsjećam da smo svi stupajući na dužnost zastupnica i zastupnika u ovom časnom domu prisegnuli da ćemo poštivati Ustav RH, a Ustav čl. 15. je u pogledu zaštita nacionalnih manjina potpuno jasan. Jednako je jasna i ustavna odredba o zaštiti medijskih sloboda. Medijske slobode znače to da se u medijima nalaze i članci i stavovi koji nam se ne sviđaju ili se sa time ne slažemo. Postoji dosta medija koji imaju izrazito napadačke, difamacijske, netolerantne, uvredljive, pa pišu i laži, napise o ljevici i također su financirani novcima hrvatskih građana, ali nikome od nas ne pada na kraj pameti tražiti da ih se prestane financirati. Posljedice politikanskih napada na npr. Novosti ispisuju metu na novinarima i zaposlenicima tih novina, toga moramo biti svjesni, kao što i napadi na organizacije srpske manjine imaju za posljedicu na terenu pojedinačne napade i govor mržnje prema pripadnicima Srpske nacionalne manjine, toga također moramo biti svjesni, a trebali bismo baš mi zastupnici i zastupnice u HS zastupati i boriti se za društvo jednakosti, jednakih prava, uvažavanja svih manjina i ne samo nacionalnih, svih njihovih prava i svih njihovih potreba. Sada želim reći nešto i o recentnim vijestima od jednog od zastupnika nacionalnih manjina. U vijestima smo nedavno mogli slušati povodom vrlo ozbiljnih optužbi za nasilje saborskog zastupnika Veljka Kajtazija kako postoje i optužbe za nenamjensko trošenje proračunskih sredstava. U medijima se navodi slijedeće, do koje mjere je Kajtazi zastranio ponajbolje sugeriraju navodi prema kojima je on dio proračunskog novca koji je romska zajednica dobivala iz proračuna preko vladina Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, svojim utjecajem preusmjeravao često sa sasvim bizarne samoljubive svrhe slavljenja njegove navodne osobne veličine. Primjeri toga su zapošljavanje sina za što navodno drugi ljudi iz udruge nisu ni znali, te bizarni projekti samo promocije kao što su otkup njihovih knjiga i kao i to da je navodno tražio pripremu dokumentacije za podizanje vlastitog kipa u karakterističnoj pozi, u karak…, oprostite, karate pozi u prirodnoj veličini i to ni manje ni više nego gdje, ispred pulske arene, dobro. Primjer toga je i kupnja atraktivnog građevinskog zemljišta u zaseoku Želiski na području Općine Barban za koje saborski zastupnik Kajtazi ne želi davati informacije medijima o izvorima financiranja, a cijela ta priča je navodno trenutno predmet istrage. Treba reći i da se dio sredstava dodjeljuje i preko Povjerenstva za praćenje provedbe nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od '21.-'27.g. kojoj određuje praćenje rasporeda i utroška sredstava za provedbu mjera nacionalnog plana za koje se sredstva izdvajaju iz državnog proračuna RH, znači dalje donosi kriterije za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu te određuje i raspodjelu financijskih sredstava sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu. Zamjenik predsjednika tog povjerenstva zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Veljko Kajtazi, isti onaj zastupnik kojeg se optužuje da bizarno troši ta ista sredstva. Uredba o financiranju javnih potreba, potreba nacionalnih manjina propisuje da smjernice za financiranje i ugovaranje programa i projekata udruga sukladno operativnom, operativnim programima Vlade RH za nacionalne manjine donosi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U pripremi ove rasprave smo htjeli vidjeti što je propisano u tim smjernicama ali nažalost taj dokument nije javno dostupan iako se primjenjuje od 10. svibnja '21. godine pa evo lijepo molimo da bude konačno sad u '24. javno objavljen. Postavlja se i pitanje kapaciteta Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Pitamo to jer već niz godina ured ima visoku stopu odlazaka radnika, a posebno radnica iz tog kolektiva. Gotovo nema trenutka u zadnjih 4 do 5 godina, a da ured ne traži nove osobe ili putem natječaja ili putem transfera iz drugih tijela, iz drugih Zašto Vladin ured ima toliko ljudi koji daju otkaze i odlaze raditi negdje drugdje, je li pitanje i na koje to je pitanje na koje bi i Vlada trebala potražiti odgovor. Takva fluktuacija ljudi zasigurno jest svojevrsni alarm, pitanje je što ne valja u tom uredu da neki ljudi tamo ostaju svega par mjeseci, a potom traže drugo mjesto rada. Zasigurno je za položaj pripadnika nacionalnih manjina vrlo važno da se programi provode transparentno, da se javna sredstva troše za javni, a ne za privatni interes, te u tom kontekstu pozivamo Vladu da obrati više pozornosti na ova pitanja. Završno, naš klub će se uvijek zalagati za jednakost, za sva prava nacionalnih manjina, za provođenje Ustavnog zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina, a protiv jeftinog politikanstva, opasnost nacionalizma i govora mržnje. Zahvaljujem. Hvala zastupnici Raukar Gamulin. Slijedeći na redu je kolega. Imamo jednu povredu Poslovnika, 238. Poštovana gospođo Raukar ja nimalo ne sumnjam u vaše i vašega kluba perceptivne i mentalne sposobnosti pa se zbog toga pitam koji su interesi i razlozi koji vas rukovode, da ne priznajete nešto što su očigledne činjenice koje nisu izrečene u vezi etno biznisa, teškog etno biznisa i korupcije i podnesen je cijeli niz kaznenih prijava i od strane bivšeg predsjednika Ive Josipovića, da ne nabrajam gospodina Vlahovića itd. Dakle, koji su razlozi da vi jednostavno niste u stanju prihvatiti elementarne činjenice, a te činjenice idu …/Upadica Penava: Vrijeme./… u prilog srpsko etničkoj zajednici, a protiv etno biznisa …/Upadica Odgovor na repliku. A pardon, povreda Poslovnika ispričavam se. Kolega ništa onda temeljem Poslovnika i čl. 239 izričem vam opomenu jer nije bilo riječ o povredi Poslovnika. Slijedeći na redu kolega Armin Hodžić. Izvolite. **Hodžić, Armin (Nezavisni)** Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Dakle ovo izvješće koje je pred nama, ja bi započeo sa nekoliko stvari koje se kontinuirano nažalost događaju, a sadržane su i u ovom izvješću. Prije svega prošle godine u 2023. imali smo izbore za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina, međutim svi izvještaji medija o provođenju tih izbora su bili isključivo negativni odnosno pisalo se samo o tome koliko košta organizacija tih izbora, pisalo se o niskoj izlaznosti, a da niti jedan jedini članak ili prilog nije napravljen na temu samog postupka glasanja, obavijesti o biračkim mjestima jer biračka mjesta nisu ista onima kojima se glasalo na parlamentarnim izborima niti se ljude educiralo i informiralo o tome kako mogu ostvariti svoje biračko pravo. slično je bilo i 2019., a bojim se u 2023. da je još otišlo u lošijem smjeru. Kada smo već kod Vijeća i predstavnika tu imamo jedan trajni problem posebice kod predstavnika koji se vežu na svoj privatni OIB i onda imaju niz problema u samom radu i financiranju svojih aktivnosti. Primjerice ljudi koji su zaposleni kao tajnici tih predstavnika nisu kreditno sposobni pa onda velik broj ljudi u principu i ne želi radit taj posao pa je teško nać zaposlenike. Oni dakako imaju niz problema i sa Poreznom upravom i sa bankama i tome slično, a postoji i velik problem u financiranju aktivnosti Vijeća i predstavnika kada je riječ od strane lokalnih jedinica koje u nekim slučajevima i u određenom postotku uopće ne žele financirati aktivnosti Vijeća i predstavnika, iako sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina su to dužne napraviti. Ili je to financiranje poprilično neadekvatno. Primjerice ja imam jednu općinu koju ne želim imenovati, općenito neću imenovat bilo koga, u RH u kojoj živi oko 30 do 40% populacije koji su pripadnici bošnjačke nacionalne manjine, a koji za svoj rad godišnje dobivaju 800 eura. Dakle za cijelu godinu za sve programske aktivnosti uključujući i za održavanje hladnog pogona. Imali smo nedavno u Savjetu za nacionalne manjine i raspravu o HRT-u kada je gospodin ravnatelj bio u Saboru ja sam mu postavio pitanje o opremi televizije jer mi imamo jedan kontinuiran problem koji ja svjedočim evo i proteklog vikenda kada se najavi neki događaj neke nacionalne manjine emisiji „Prizma“ oni nam u 99% slučajeva odgovore da baš u tom terminu nemaju raspoloživih kamera. Prema tome, moje je uvijek bilo pitanje ako postoji deficit opreme da tu nešto napravimo zato što onda događaji koji su važni nekoj nacionalnoj manjini ne budu popraćeni, a događaji koji možda nisu u nekoj A kategoriji važnosti onda budu popraćeni i šalju pogrešnu sliku u eter. Žao mi je što evo i u ovom izvještaju možemo vidjeti podzastupljenost bošnjačke nacionalne manjine kako kada govorimo o financiranju tako i o zaposlenosti, dakle iako je bošnjačka nacionalna manjina druga po veličini u RH, što je pokazao i posljednji popis stanovništva, ona je tek peta po financiranju od strane Savjeta za nacionalne manjine i peta po broju zaposlenih u državnim službama. Jedan gorući problem, a ja ću govoriti iz konteksta Grada Zagreba da bi mogao približiti o čemu se radi jer problem preizjašnjavanja ljudi u biračkim popisima. I tu ne govorim o onoj E mogućnosti već u ovom fizičkom pristupu, primjerice u Gradu Zagrebu se danas samo na Trgu Francuske Republike može vršiti preimenovanje u biračkom popisu, bez obzira da li živite u Sesvetama, na Pešćenici, u Dubravi ili bilo kojoj gradskoj četvrti, vi u točno određenom uredovnom radnom vremenu se morate pojaviti u tom matičnom uredu na Črnomercu i tamo izvršiti svoje preimenovanje. Ja sam ove godine uputio inicijativu u Gradu Zagrebu da se taj postupak malo olakša odnosno da se barem otvore dva do tri dodatna ureda koja bi to radila, međutim njihov odgovor je bio otprilike bio takav da ako ti ljudi nisu do sada do 2024. to napravili da onda vjerojatno neće ni u budućnosti. Ja mislim da to nije argument s kojim se možemo poslužiti u ovome pitanju i da je važno kako u Gradu Zagrebu tako i šire raditi na tome da se taj postupak maksimalno olakša jer ono što sam govorio i u utorak prilikom izvješća Vlade RH, dakle bošnjačka nacionalna manjina ima problem da svaki drugi pripadnik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj nije upisan u birački popis kao pripadnik nacionalne manjine i samim time ne može ostvarit svoje biračko pravo u 12. izbornoj jedinici. Dakle, mi govorimo o brojci od 10 do 15 tisuća ljudi koji su u nekom vakuumu i koji iako suštinski oni jesu pripadnici nacionalnih manjina ne mogu konzumirati svoje pravo zato što ih administracija ne prepoznaje kao takve i zato što nije sprovela u djelo odluku od 1993.g. kada su Bošnjaci donijeli odluku o povratku svog historijskog imena Bošnjak. Međutim, kakogod bilo svake godine svjedočimo da sve institucije nadležne rade na tome da se poveća i razina i standard, ali i provedba prava nacionalnih manjina, da se osiguraju adekvatni uvjeti i resursi za provođenje svih programskih aktivnosti što uključuje dakako i obrazovanje i obrazovanje na manjinskim jezicima i izdavaštvo i sve ostalo što je u programima nacionalnih manjina kako udruga tako i vijeća i predstavnika i zbog toga u konačnici dajem podršku ovakvom izvješću i bit ću za njegovo usvajanje. Hvala vam. **Penava, Ivan (DP)** Hvala kolegi Hodžiću. Za repliku se javio kolega Vladimir Bilek, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Hodžiću, pa slažem se sa vašim izlaganjem, al mislim da nije samo bošnjačka manjina u tom problemu u problemu promjene koji je uslijedio promjenom zakona jest, al međutim mislim da svi mi zajedno trebamo poraditi na deklariranju pripadnika nacionalnih manjina da bi oni što više bili deklarirani upravo i u popisu birača i samim tim ostvarili sva prava koji slijede iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Slažem se kolega Bilek s vama, ja sam naveo bošnjačku nacionalnu manjinu iz razloga što je kod nje taj problem gorući, što je možda u broju pripadnika i postotku najveći, ali svakako da se to tiče ne samo nacionalnih manjina nego svih građana koji žele napraviti promjenu u registru birača, a na ovaj način, ovaj sistem koji je trenutan im to bitno se otežava i što je u principu taj postupak podosta složeni i što onemogućava da velika većina tih ljudi i sprovede svoju namjeru u djelo. Hvala. Sljedeća na redu za raspravu je kolegica Barbara Antolić Vupora, izvolite. **Antolić Vupora, Barbara svega vezano za izvješće, doista je iscrpno ponavljam ono što sam i na odboru rekla, dobrodošao dokument, međutim taj dokument zapravo ne sadržava one problemske dijelove koji su desetljećima prisutne i koje se nanovo svake godine zapravo ponavljaju, a da se po tom pitanju ne vidi baš nikakav napredak. Prvo, medijima su namijenjena doista velika sredstva, međutim sredstva idu preko natječaja koje provodi Vijeće za elektroničke medije i mogu se na te natječaje javljati prije svi mediji, međutim nažalost takvi sadržaji su ona usmjereni isključivo na samo tu manjinu koja je obuhvaćena tim natječajem odnosno koju pojedini medij odabere u svom programskom emitiranju. Međutim, ono što bi valjalo promijeniti je taj sustav obavještavanje i informiranje javnosti što zapravo pojedina manjina radi i u nacionalnim medijima. To smo govorili već niz godina, niz puta, međutim jednostavno se u samo jednim pojedinim listovima, pojedinim lokalnim portalima ili radijima emitiraju kulturne manifestacije, međutim

većinskog naroda. Znači i manjine su dio toga i tu bi stvarno ponovno ispostavila da bi i u tom izvješću koje sada je pred nama trebalo postojati dio koji se odnosi i na taj dio rješavanja ili barem pokušaja rješavanja problema koji se zapravo već desetljećima nalazi svake godine nanovo ispred nas. Drugo, što se tiče školovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina isto tako postupci koji traju jednu školsku godinu od toga da je potrebno raspisati anketu, potrebno je ispuniti, potrebno je formalizirati taj zahtjev iz pojedine škole, mora za to biti ravnatelj nadležne škole za to, mora biti jedinica lokalne ili područne samouprave za to i nakon toga mora biti i u ministarstvu dobivena suglasnost za to. I tako vam se izvrti jedna školska godina. Nakon toga ne možete naći učitelja za već odobrena suglasnost i zbog toga se zapravo djeca jednostavno ne mogu prijaviti ako su bila u jednoj grupi u jednoj godini prijavljena u drugoj godini takva djeca su već u drugim razredima, promijenila, promijenio se interes već se kaže aha onima nije uspjelo pa radije ću uzeti neku drugu aktivnost, sportsku ili neku drugu. Dakle, život teče, birokracija stoji, provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalne manjine nije takva kakva bi trebala biti, to govorimo kao ne znam više koliko puta, a pogotovo kod školovanja je vrijeme rješavanja zahtjeva za učenje neophodno potrebno da bude kraće, pogotovo kada se radi o vrtićkim skupinama i baš vidim kod pripadnika slovenske nacionalne manjine bilo je nekoliko, dakle više od desetaka pokušaja da se uspostavi i u vrtićima, međutim to jednostavno zbog dužine trajanja tog postupka, to jednostavno nije provedeno. I sad dolazimo do onog ključnog pitanja, dakle i broja i koji uvjetuje i ostala prava poput vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Ove godine u dvije i dvadeset odnosno prošle godine u '23. godini imali smo izbore, pridružujem se kolegi Arminu Hodžiću koji je govorio o teškoćama koje smo imali prilikom provedbe navedenih izbora. Dakle, totalna medijska šutnja oko toga čak štoviše zapravo i negativni predznak predstojećih izbora. Dakle, motiviranost nacionalne strukture spram tog dijela je ostala sa strane. Jedinice lokalne samouprave i re… područne isto tako su zazivale što manje izlaznost, pa ponekad i zbog toga jer će biti potrebno isfinancirati i djelatnost ukoliko se predstavnik ili vijeće formira. Tako da jednostavno bez rukavica možemo to i taj uzrok ispostaviti. Što se tiče ovoga suradnje između savjeta i Ureda za ljudska prava ponovo bi ispostavila problem da je ta suradnja neophodno potrebna jer konkretno u akcijskim planovima gdje se nalaze konkretne stvari koje pojedina nacionalna manjina želi ostvariti su projekti koje već isto tako desetljećima ne dolaze do rješenja. Konkretno reći ću vam za pitanje slovenske nacionalne manjine, Slovenski dom koji ove godine 13.12. slavi 95 godina postojanja, dakle govorimo o manjini o etničkoj zajednici prije toga dok još nisu bile manjine, dakle 95 godina je na adresi Masarykove ulice, 75 godina na toj adresi postoji Slovenski dom koji još uvijek nije uspio preko Ministarstva prostornog uređenja riješiti stambeno pitanje. Dakle, to je, to je prostorno je jednostavno nevjerojatno i da bi bilo istinito i doista se može sumnjati da postoji neki drugi razlog osim formalnog da se to pitanje ne riješi jer je Slovenski dom bio čak zainteresiran i čak za otkup iako bi prema svim regulama trebalo doći i do nekakvog darovanja vlasništva, a da se to tako dugo nije riješilo. Ponavljam 75 godina je Slovenski dom na toj adresi. Uredno se sve plaća, uredno se podnose zahtjevi, uredno se želi otkupiti prostor, uredno se želi da se država Hrvatska prema tom prostoru odnosi kao jednostavno srcu djelovanja Slovenaca ovdje na području Hrvatske, ali nikako da do tog rješenja dolazi. Razumijem da su bila i političke trzavice 30 godina takve da do toga nije došlo međutim ne razumijem nakon što su Hrvatska i Slovenija izgladile svoje odnose, da sad mi kao manjina jednostavno moramo trpjeti posljedice takve birokratiziranosti birokratiziranosti postupka koje su očito uvjetovane nekim drugim razlozima. Što se, vrati ću se isto tako s obzirom da imam tu jednu minutu još, vratit ću se na, na popise ovoga stanovnika na koje smo isto tako kao manjina imali niz primjedaba pa tako doista nije logično da imate 35% manje Slovenaca jer, jer to nema veza sa padom stanovništva većinskog naroda jer 30% manje u 10 godina nije logični postotak. Dakle nešto se je moralo dogoditi da je broj pripadnika toliko pao. To nije normalan pad i nikad se time posebno nitko nije bavio ali mi koji jesmo pripadnici tih manjina koji se uporno smanjuje broj, ne prirodno nego neprirodnim razlozima itekako strepimo uopće za svoje postojanje i zbog tog razloga toliko više tražimo da se više pažnje usmjeri i na mogućnost ponavljam gospodina Hodžića, da se može pred lakše izraziti pripadnost pojedinom ili izmijeniti nacionalna pripadnost koja ide prema osjećaju, a ne dokazima državljanstva, a to mnogo ljudi ljudi ne zna. Hvala. Zahvaljujem se. Poštovana kolegice nastavno na temu Slovenskog doma u Masarykovoj, upoznat sam s tom problematikom i to je bio jedan od razloga zašto sam prilikom izrade operativnog plana za nacionalne manjine Vlade RH inzistirao i da jedna od točki bude upravo i otkup odnosno dugoročno rješenje problema Slovenskog doma, što je u konačnici i 1.08. ove godine na Vladi RH i usvojeno,

za kojeg iskreno ne znam zašto ranije nije riješen. Nisam upoznat sa detaljima pa ne bi prejudicirao da je to bio ovaj ili onaj razlog. Hvala vam. Vupora, Barbara (SDP)** Lijepo, hvala lijepo. Doista već možemo govoriti da je taj problem politički uvjetovan i molim ovu Vladu ukoliko tome nije tako da ozbiljno razmotri to pitanje i da se Ministarstvu graditeljstva jednostavno naloži izvršavanje onih zacrtanih smjernica iz akcijskog programa kojeg je kolega ispostavio i da se taj problem prostora konačno riješi na zadovoljavajući način obiju strana. Hvala. **Penava, Ivan (DP)** Hvala vam. Slijedeći na redu za raspravu kolega Boris Piližota. Izvolite. **Piližota, Boris Evo ja ću danas svoju raspravu bazirati na financijskim pokazateljima odnosno utrošenim sredstvima koja su navedena u ovome izvješću. Iz samog izvješća vidimo da postoji niz izvora financiranja iz kojih se financira rad odnosno potrebe nacionalnih manjina u RH, to su Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina iz kojega ide gotovo 70% ukupno utrošenih sredstava odnosno posredno Vlada RH financira kroz ovaj ured rad nacionalnih manjina. Zatim tu je Savjet za nacionalne manjine, nekoliko ministarstava, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za elektroničke medije, Ured komisije za odnose sa vjerskim zajednicama, Državna škola za javnu upravu i još nekoliko ureda i agencija. Ukupno je u 2023. utrošeno nešto više od 71,15 71,15 milijuna eura što je za nešto više od 30% povećanje u odnosu na 2022. godinu što ću osobno i pohvaliti, međutim dolazimo do onog pitanja što je već bilo postavljeno od nekoliko zastupnika danas ili kroz replike ili kroz pojedinačne rasprave, a to je sama dubina financijskog izvještaja je plitka odnosno dubine nema i postavlja se pitanje transparentnosti samog financiranja. Već godinama razgovaram sa nizom pripadnika nacionalnih manjina i uvijek se provlači upravo to pitanje transparentnosti i načina dodjele odnosno raspodjele samih sredstava pa makar se radilo i o financijskim sredstvima koja se dodjeljuju putem natječaja. Kao primjer navest ću kulturno umjetnička društva koja se preko Savjeta za nacionalne manjine javljaju za dodjelu sredstava za svoj rad u narednoj godini nakon što natječaj bude završen dobiju odluku koji iznos će dobiti na raspolaganje međutim ne dobiju i obrazloženje odluke niti javno bude objavljeno bilo gdje, bilo kakva tablica prema kojim kriterijima, prema kojem načinu bodovanja su dodijeljene određeni iznos sredstava upravo tom kulturno umjetničkom društvu u odnosu na ostala kulturno umjetnička društva koja su se također javila na određeni natječaj. Jedan od kolega danas je pitao potpredsjednika Vlade da za jednu stavku pojasni dubinu odnosno što ide pod tom točkom što se sve financiralo i koji su bili kriteriji. Potpredsjednik Vlade je rekao da ne zna čak niti evo suradnici koji su zajedno s njim delegirani danas da ispred Vlade kao predlagatelja ovog izvješća brane ovo izvješće, nisu znali, ne, osobno mene ni ne iznenađuje jer pitanje da li bilo koja osoba u Vladi u RH uopće zna sve ove podatke odnosno na koji način su sredstva dodjeljivana iz svih ovih izvora koje sam prethodno i nabrojao, a naravno, još teže po kojim sve kriterijima. Transparentnost mora biti na prvom mjestu, pogotovo kada govorimo o sredstvima, odnosno o javnom novcu i ja mislim da i svi pripadnici nacionalnih manjina koji sudjeluju u njihovom radu to i očekuju, da jasno znaju zašto su i po kojim kriterijima dobili određena sredstva i da po tom pitanju budu ravnopravna i evo, prijedlog i ono što očekujem od predlagatelja sljedeće godine da ovo Izvješće, pogotovo kada govorimo o financijskom dijelu, bude puno detaljnije odnosno da bude razrađeno i kriteriji ili barem obrazloženi na temelju kojih su se dodijelile određeni iznosi sredstava za rad i potrebe nacionalnih manjina. Hvala. **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Za repliku se javio kolega Ivan Račan, izvolite. Hvala lijepo. Kolega, s obzirom da ste govorili o kulturi, koja je vezana i sa, za obrazovanjem, imam pitanje za vas kojeg sam postavio ranije ministru, ali on nije odgovorio nego je govorio o Rusiji i NATO-u, pitanje je sljedeće. S obzirom da se dvojezičnost jako dobro provodi u kulturi i obrazovanju, kako to da se ne provodi tako dobro u javnom u javnom prostoru, na ulicama, trgovima, gdje bi morala se također, poštovati dvojezičnost. Da li mislite da je to posljedica nedostatka političke volje za provođenjem odnosno oportuniteta da u kulturi obrazovanja kojeg svi podešavaju u svojevrsnom getu, jednom zatvorenom okruženju može, a ovdje gdje se to vidi nema volje da se provede. Pa evo, molim vas vaše mišljenje. **Piližota, Boris (SDP)** Uvaženi zastupniče, ja mislim da ste i sami dali odgovor na pitanje za ovo što ste rekli, upravo je potrebno samo jedna stvar, a to je samo politička volja, kad bude političke volje i provedba tog dijela bit će na znatno višoj razini. Hvala. Hvala. Sljedeća replika, kolegica Barbara Antolić Vupora, izvolite. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Kolega Piližota, ja bi vas pitala za pojašnjenje s obzirom da navodite kako savjet transparentno objavio način raspodjele sredstava koja su namijenjena kulturnoj djelatnosti pojedinih društava, međutim, što je vaše mišljenje vezano za suradnju Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sa savjetom i sa posebnim naglaskom na provedbu akcijskih planova koji su zapravo operativni dijelovi onoga što bi i ta društva, a i država trebala u pojedinom razdoblju napraviti. Naravno da je to sve povezano sa sredstvima koje savjet raspodjeljuje. **Piližota, Boris (SDP)** Uvažena zastupnice, kao što sam rekao, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspolaže odnosno dodjeljuje na godišnjoj razini gotovo 70% ukupnih sredstava koje idu za potrebe nacionalnih manjina u RH. Savjet za nacionalne manjine je na drugom mjestu po pitanju toga iznosa i naravno da je usko potrebno velika suradnja, odnosno jaka suradnja između Ureda i Savjeta i ponovno ću ponoviti, ono što je potrebno da bi svima bilo to transparentnije i jasnije, a i samim kulturno-umjetničkim društvima, da znaju što se prilikom natječaja boduje odnosno da već mogu prilagoditi i svoj program prilikom javljanja za natječaj očekivajući određeni iznos sredstava. Oni nakon raspisanoga odnosno provedenog natječaja dobiju samo odluku o iznosu, ali ne i kriterijima na temelju kojih su dobili određeni iznos, za razliku, od recimo drugih kulturno-umjetničkih društava, koji su, također, dobili određene iznose za svoj rad. Hvala. Hvala. Za povredu Poslovnika se javio kolega Armin Hodžić, izvolite. **Hodžić, Armin (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Povrijeđen je čl. 238, dakle kolega, ovo je obmanjivanje javnosti. Ja ne znam koju ste vi to udrugu kandidirali na natječaj Savjeta za nacionalne manjine jer ovo što govorite nije točno. Dakle postoje vrlo jasni kriteriji, vrlo jasne propozicije, koje su vrlo detaljne, koje su već ukucavanjem na Google tih kriterija dostupne pa ih možete pročitati ako, kao što već vidim da to niste napravili i upoznat se sa njima, ali ovo je klasično obmanjivanje javnosti sa nečim što nije točno. Hvala Kolega Ovo nije bila povreda Poslovnika, stoga vam sukladno čl. 239 Poslovnika izričem opomenu. Za repliku se javio kolega Tomislav Golubić, izvolite. **Golubić, Tomislav (SDP)** Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Piližota, jasno ste u svojem izlaganju rekli da nekoliko stavki treba biti zadovoljeno kako bi se odagnala bilo kakva sumnja ili bilo kakva sjena na korištenje javnih novaca, na korištenje novaca svih građana RH, a to su kriteriji za definiranje kako i na koji način tko može dobiti novce, nakon toga obrazloženje trošenja tih novaca, nakon toga isto tako i transparentnost u cijelom postupku, a na kraju dana i revizorsko izvješće koje će potvrditi da je sve napravljeno sukladno svim pravilima koja jesu definirana. E sad, imamo neke stvari koje jesu definirane, neke stvari koje nažalost nisu definirane, nisu odrađene i zato danas imamo određenu sumnju na ovo Izvješće i sumnju na trošenje i transparentnost trošenja tih novaca. Nije li tome tako? Boris (SDP)** Evo, hvala uvaženi zastupniče. Pa evo, rekli ste možda i odgovor koji bi ja uputio uvaženom zastupniku Hodžiću, ali evo, još ću jednom ponoviti, nisam rekao da u natječaju ne pišu uvjeti što je potrebno za prijavu, ja sam rekao da nakon dodjele sredstava nije javno objavljeno na temelju kojeg bodovanja ili koji kriteriji su sve uvaženi i zašto je netko dobio x sredstava, netko xy, a netko xyz. Znači to ako, uvaženi zastupnik Hodžić ima takvu tablicu nakon provedenog natječaja di se to jasno vidi, onda bih molio da to objavi ili evo, da meni osobno dostavi. Hvala. Hvala. Slijedeći na redu za pojedinačnu raspravu je kolega Marin Miletić, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče HS i predsjedniče DP-a g. Penava, pozdrav vama, pozdrav ministru Božinoviću, potpredsjedniku Vlade, uvaženim kolegicama i kolegama vladajućim i kolegicama i kolegama iz oporbe. Pojedinačna rasprava je, pa ću biti još malo, ako se mogu tako izrazit, lepršaviji u izričaju. Ovdje smo čuli pokušaje nametanja narativa s lije… s lijeve strane naravno političkog spektra gdje straše hrvatsku javnost i plaše sa tom strašnom desnicom, demokršćanima, kako god, što god nam, kakve god etikete nam lijepili, koji su protivnici prava nacionalnih manjina itd., itd., to su notorne gluposti i to s gnušenjem odbijamo. činjenica je jako mnogo, činjenica je da je razlika po nama kad država, država omogući slobodu i sad imamo nekog privatnika koji želi dat 50 milijuna eura godišnje Pupovčevim Novostima, to je legitimno, 5 milijuna eura, milijun eura i da svaki mjesec daje privatan novac nekim novinama koje iz tjedna u tjedan, iz mjesec u mjesec pljuju po Domovinskom ratu, po hrvatskim braniteljima, degradiraju vrijednosni sustav u RH, omalovažavaju omalovažavaju doprinos hrvatskim braniteljima i žrtvu hrvatskih branitelja, pljuju po Vukovaru al onako najogavnije. E sada za nas u Klubu Mosta je razlika kada vi imate demokraciju i vi naravno u demokraciji dopuštate potpuno sulude ispade, izjave i pisanja jer ona su legitimna, to je demokracija. Privatnim novcem prijatelju radi što god hoćeš, organiziraj konferenciju o teletabisima, bori se javno za prava vrtnih patuljaka, to je tvoje pravo jer ti ulažeš privatan novac negdje i ti se zalažeš i držiš da teletabisi trebaju bit jače zastupljeni u bilo kojoj sferi društvenog djelovanja i to je legitimno, ali kad država daje pare i kad država stane iza nekoga, kad vlast stane iza nekoga, kad predsjednik Vlade stane iza nekoga, e onda to dragi prijatelji nosi političku težinu, političku težinu i to treba jasno i glasno reći. I još jednom, koja prava nacionalnim manjinama želimo mi Mostovci ili ako hoćete ja Marin Miletić, sad evo govorim ovdje, sva prava koja imaju i moja kćeri kao Hrvatice, sva prava, ja uopće s tim nemam problem da država osigura kvalitetan i siguran život za sve svoje građane, nikakav problem, dapače. Ali ako vi 2021. date 3,7, 3,8 gotovo milijuna kuna srpskim Novostima, ako vi 2022. date 4 milijuna kuna, ako vi 2023. date 600 tisuća eura, ljudi pa koji je to novac i vi to date novinama, ja ne pričam sada o Srpskom narodnom vijeću, o institucijama, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o zgradama, dal me razumijete, ja o tom ne pričam, mislim da sam jako jasan i ako vi kao država date novac ovim majstorima da najgrublje ismijavaju Domovinski rat i vrednote, e onda tu svaka priča završava i koje god vi argumente koristili da opravdate sebe pred očigledno nekim gospodarima koje imate, pred očigledno pred nekim gospodarima kojima polažete račune, ti argumenti padaju u vodu kao kula od karata, kao zgrada izgrađena na rahlom morskom pijesku. Jer mi ne pričamo ovdje, ponovit ću još jednom, srpska, Srpsko narodno vijeće, Institucija srpske manjine u Hrvatskoj, sredstva koja prime iz državnog proračuna, ovdje su neke kolege spomenuli, vidjeli smo i, i, i kolege s lijeve strane su govorili o kolegama u saboru, piše se o tome, piše se o parama koje ulažu u neke svoje karate spomenike, pa ko je tu lud, piše se o tome da revizije navodno revizije poslovanja nisu provedene kako treba i legitimno pitanje je kad je država ušla npr. u Srpsko narodno vijeće i provela sve ono što papirnato tako lijepo se napiše, što je od toga provedeno, na koji način, kad je napravljena jedna kvalitetna revizija transparentnosti i financiranja, ali i poslovanja kompletnog dakle izvedbe projekta i sve ostalo, znamo o čemu pričamo. E vidite, mi držimo da tu puno toga nije posloženo kako treba i zato smo mi rekli, zato i naš, moj kolega iz kluba zastupnika, dragovoljac Domovinskog rata Miro Bulj, da, da, da nije bio UDBA, nije radio za partiju, nije bio komesar, nije bio '80.-tih ovdje i ondje, pa '90.-te tamo, pa malo u međunarodne, pa diplomacija, pa ovo, nije bio, 18.g., frende pušku i stao na branik domovine, 18.g. i svaka čast svakome ko je to imao hrabrosti napravit s 18.g. i kad moj kolega Miro Bulj kaže zabraniti javno, javnim novcem financiranje onih udruga koje pljuju po Domovinskom ratu, omalovažavaju, ne priznaju Deklaraciju o Domovinskom ratu. Pazite, mi imamo u Hrvatskoj udruge koje ne priznaju, to ne priznaju i Bulj je u pravu, Pupovac se naslikava sa Vučićem, ovaj pljuje po Hrvatskoj, po Dubrovniku, po svemu, Bulj je tu potpuno, vi ga ne morate voljeti a čovjek je tu ogoljen u istini, ogoljen u istini, a mi plaćamo takve novine. Pa zašto? Nek ih plaćaju, pa imamo srpskih poduzetnika g. PUpovca drugih etno biznismena u Hrvatskoj pa nek ih plaćaju takve novine. To je legitimno, ja s tim nemam problem, al zašto država daje pare? Zastupnici nacionalnih manjina, neka mi niko ne zamjeri, pa ovdje ima zastupnika jedva smo ušli u Sabor dobili ne znam šest hiljada glasova, jedva, jedva, jedva ako ti je takva izborna jedinica ako si manja stranka jedva. A onda imamo zastupnike koji su ušli sa 200 glasa, sa 153 glasa, sad vas ja pitam kakva je to pravda? Na logičkoj razini dobiješ 150 glasova uđeš u Sabor i onda isposluješ lijepo neko mjesto, foteljicu, budeš u vlasti, dižeš ruku za predsjednika Vlade, za proračun, pa kako? I kojoj god vi političkoj opciji pripali ako ste iskreni pa to nije pošteno, pa to nije pošteno. Dakle, u … u temelju to nije pošteno. I opet ću, ne pričam o nikakvim pravima nego zašto neko dođe sa sto glasova u Sabor, a neko ne može sa pet tisuća? Zašto imamo u Obrovcu 5500 glasača, a 3400 stanovnika? Jel to legitimno pitanje il ne smijemo to pitat? Jel smijem pitat zašto u Benkovcu imamo 4000 i više glasača od stanovnika jel smijem to pitat? Hoćete me napast? Hoćete pisat o meni da sam manijak? 4000 više glasača. Gdje su ti ljudi, čiji su to glasači, koje stranke, koje političke opcije? Dakle, događa se notorna politička trgovina i to je istina i zato smo mi u Mostu rekli, ali pazite nismo mi otkrili toplu vodu, zastupnici ljevice su to govorili intelektualci, pa evo oćete otvoreno pa predsjednik bivši Josipović je govorio o tome, on je govorio o tome da brojni politički ageri su prepoznali to da se tu radi o etno biznisu koji bi se trebao spriječiti, a baš u korist nacionalnih manjina, dakle baš u korist nacionalnih manjina. I zato kad nacionalne manjine ne bi mogle glasati za Vladu, za proračun, a omogućilo bi im se kroz suspenzivni veto sve zakona koji se tiču prava nacionalnih manjina da ste tu, da dižete svoju ruku, da se borite za svoja prava. Pa zar nije to logično, zar ne bi to tako bilo pravednije uređeno, pravedniji sustav? Evo to su pitanja koja se javljaju nama u Mostu, meni osobno i mislim da o njima itekako bismo trebali razgovarati i ovdje u HS-u. Hvala. **Penava, Ivan (DP)** Hvala kolegi Miletiću. Za repliku se javio kolega Armin Hodžić, izvolite. Zahvaljujem se. Kolega Miletić ja vam neću reć da lažete, ali brutalno obmanjujete javnost. Dakle, navedite koji je to zastupnik nacionalnih manjina ušao sa 213 glasova? Evo ja ću čekat do ponoći, a vi me izvijestite. Ajmo malo vidjet koliko su vaši zastupnici dobili glasova, krenimo od predsjednika stranke, Božo Petrov dobiva manje glasova nego Milorad Pupovac, vaš kolega Kujundžić dobije 1377 glasova što je 0,46% u njegovoj izbornoj jedinici i sjedi tu ispred vas, kolega Matić koji je bio prije dobije 506 glasova, ja sam tolko dobio samo u Istarskoj županiji 180 više od toga. Mijenja ga kolega Ivica Ledenko koji dobiva 745 glasova, to je 0,14% u njegovoj izbornoj jedinici. Mi na deset puta manje biračko tijelo dobivamo pet do šest puta više glasova, a vi bi nas ukidali. Pa krenite od sebe. **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Odgovor na repliku kolega Miletić izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Kolega Armine nemojte mi zamjeriti, išo sam vas izguglat da vidim koji ste zastupnik jer baš ne vidim redovito u HS-u pa sam išao vidjet samo od kuda ste iz koje izborne jedinice. Želim vam stvarno kvalitetan rad u ovom sazivu HS-a, želim da napravite sve što možete da poboljšate za sve one ideje za koje se borite. Ova vaša razina to vam nije moja razina djelovanja u HS-u, kolege koje ste nabrojali bili su drugi ili koji na listi, nisu bili nositelji, a o svemu drugome vrijeme će pokazat sve zar ne, vrijeme je tu najbolja stavka. Hvala. Imamo povredu poslovnika kolega Armin Hodžić, izvolite. **Hodžić, Armin (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Čl. 238. kolega Miletić da malo manje gledate u mobilni uređaj vjerojatno biste me češće vidjeli od vas u Saboru. A vi kada govorite o brojkama i kada se suočite s brojkama onda idete u mistifikaciju. Dakle, vi mi niste odgovorili na pitanje jer biste vi ukidali nas koji imamo pet do šest puta više glasova, a ne biste ukidali svoje kolege koji su isto tako ušli sa 506 i sa 745 glasova, dakle na to niste odgovorili već ste pokušali nekom jeftinom difamacijom skrenut pažnju. Temeljem čl. 239. poslovnika izričem vam opomenu jer nije bilo riječ o povredi poslovnika. To vam je druga. Sljedeća na redu za repliku kolegica Ivana Mujkić, izvolite. **Mujkić, Ivana (DP)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Evo kolega Miletić, mislim da vrlo dobro razumijem o čemu vi pričate i da ste vi onda vrlo vjerojatno dobro razumjeli sve ono o čemu sam ja govorila. Složit ću se s vama u ovom dijelu da svako propitivanje ovog izvješća ili svako komentiranje, svaka kritika bila ona dobra ili loša se definira kao napad na neku nacionalnu manjinu. Pa evo mene zanima hoćete se složit sa mnom zapravo da je cijelo ovo izvješće danas otišlo u drugi plan i da su sve zapravo, svi dobri projekti i sve dobre stvari koje proizlaze iz ovog zakona zapravo pale u drugi plan, ne zbog jedne nacionalne manjine, što smo ponovili već tisuću puta danas nego zbog jedne udruge i zbog jednog lista? Hvala vam. vam. Odgovor na repliku. kažu neki napad je najbolja obrana i to se ovdje događa, dakle orkestrirani napad na sve nas koji želimo ukazat samo na jednu stavku da nacionalna manjina, kad pričam o Srbima je jedna priča i te ljude treba čuvati kao što čuvamo bilo koga drugoga u našem društvu, a Pupovčeve Novosti onda imamo etnobiznis. E to je potpuno druga priča. Imamo djelovanje srpskih Novosti protiv Domovinskog rata, e to je treća priča. I to je ono što smo mi probali, na što smo probali ukazati, a onda se spinovima miče fokus sa pravih problema da bi u javnosti došle potpuno neke druge stvari koje mi nikad nismo ni doveli u pitanje. Hvala. Sljedeća na redu za repliku, kolegica Sanja Bježančević, izvolite. **Bježančević, Sanja (SDP)** Hvala. Kolega Miletić, ja moramo primijetiti danas ovdje da vi jednostavno ne razumijete koncept ni ljudskih, ali ni manjinskih prava i ono kako brutalno iskorištavate ovo temu zapravo puno govori o vama. Vi pričate o jednoj osobi, opetovano, međutim, što je sa preostalih 239 999 pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj, odnosno sa preostalom 21 manjinom koju izostavljate uporno iz svojih izlaganja? Vi ovdje pričate o jednoj vrlo ozbiljnoj stvari i to vrlo paušalno, dakle o ograničavanju zajamčenih stečenih prava nacionalnih manjina. U nekom trenutku ćete doći u situaciju da ćete propitkivati zajamčena prava generalno, ljudskih dakle prava, međutim, ako već želite raspravljati o ozbiljnim temama, ja mislim da bi prije svega trebali po pitanju ovoga dakle konzultirali pravne stručnjake, ali isto tako, trebate voditi računa o činjenici da je RH članica i međunarodnih ugovora u zaštiti ljudskih, ali i manjinskih prava. Hvala. Za povredu Poslovnika se javila kolegica Ivana Mujkić koju upozoravam da ukoliko je iskoristi, da joj je to treća, da će biti vrlo vjerojatno treća opomena. Izvolite. **Mujkić, Ivana (DP)** Povrijeđen je čl. 238. Pa kolegice, i kolega Miletić i ja vam cijelo vrijeme govorimo o problematici vezanoj isključivo za jednu temu i sad vi meni recite, u ovom svom izlaganju, kako ste optužili, evo, čovjeka da uskraćuje prava nacionalnih manjina, recite mi je l' vama normalno da iz državnog proračuna financiramo list koji zove Hrvatsku udbo-ustaškom tvorevinom? Dajte mi recite je li to ustavno pravo nacionalnih manjina? **Penava, Ivan (DP)** Hvala. Kako nije bilo riječ o povredi Poslovnika, izričem vam treću opomenu čime gubite pravo govora po ovoj točki. Za povredu Poslovnika se javila i kolegica Sanja Bježančević, izvolite. **Bježančević, Sanja (SDP)** Čl. 238, dakle ja nisam nikoga optužila da uskraćuje nečija prava, ali ako želite pričati uistinu onome što je tema današnjeg dnevnog reda, onda pričajte do diskriminaciji u području rada, onda pričajte o diskriminaciji u obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine, itd. Nemojte koristiti ovo pitanje jer to je, između ostalog i pitanje sigurnosti i pitanje ekonomskih prava i pitanje socijalnih prava, itd., nemojte koristiti ono što ugrožava osobnu egzistenciju ljudi za vaše politiziranje. **Penava, Ivan (DP)** Također, kako se radi o zlorabi Poslovnika i zapravo replicira, a pod krinkom povrede Poslovnika, jednaka sankcija, dakle izričem opomenu temeljem čl. 239. I imamo odgovor na repliku, kolega Miletić odbija. Dobro, znači slijedi kolega Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta završno, izvolite. Hvala vam kolega Penava. Srpsko narodno vijeće kao jedna od važnih institucija srpske manjine u Hrvatskoj redovito prima ogroman novac iz državnog proračuna, ogroman novac, ogroman novac. Iako konkretne brojke o iznosima dodijeljene SNV-u za 2023. u ovom Izvješću uopće nisu precizno navedene, precizno navedene, precizno navedene, SNV se financira kroz programe kulturne autonomije, očuvanja identiteta srpske zajednice, a neki stavovi izneseni kroz rad SNV-a kao i Srpske pravoslavne Crkve u Hrvatskoj, da budem blag, stvarno znaju bit jako kontroverzne. Npr. jako kontroverzne. Npr. SNV kroz svoje izvještaje i izjave zagovara poboljšanje odnosa između Srba i Hrvata, što je pohvalno, ali onda ističe animozitete i diskriminaciju prema srpskoj zajednici u Hrvatskoj, čuli smo evo i ministra ovdje koji je rekao da ne vidi uopće, kolegi Kujundžiću, nikakav problem, da znači da nisu ugrožena nikakva prava nacionalnih manjina u RH, ustavna, sredstva idu za očuvanje jezika, kulture, vjerskih objekata, uključujući pravoslavne crkve koje su prema izvješću i dalje u središtu pažnje kad je riječ o financiranju infrastrukture. infrastrukture. No SPC prema povijesnim analizama imala je poprilično kontroverznu ulogu tijekom Domovinskog rata. SPC optuživana je za podršku velikosrpskoj politici, neki njeni čelnici aktivno su podržavali agresiju na Hrvatsku, na BiH, promovirali ideologije svetosavskog nacionalizma, a ovaj nacionalizam je bio povezan s idejama o stvaranju „Velike Srbije“, a SPC odbacivala međunarodne mirovine inicijative, negirala ratne zločine počinjene od strane Srba. Patrijar Pavle, drugi i crkveni velikodostojnici primjerice, blagoslivljali su vođe poput Ratka Mladića i Radovana Karaždića, ovo sve postoje dokumenti i materijali dokazani. Pravoslavni crkveni objekti uživaju poseban trentman, što je jasno iz odjeljka koji govori o obnovi i održavanju vjerskih zajednica, a kroz ustavni zakon pravoslavni objekti, zajedno s katoličkim i drugim manjinskim vjerskih objektima imaju pravo na značajna financijska sredstva za obnovu i za održavanje. Značajan dio novca iz proračuna usmjeren je na projekte obnova crkva, a izvješće spominje projekte koji su realizirani u suradnji s Ministarstvom kulture i medija. Dakle, pravoslavni vjerski objekti dobivaju izravne poticaje za očuvanje i održavanje, što je ključno za srpsku zajednicu, ali i za širi kulturološki okvir. Jedan od najznačajnijih segmenata financiranja je stambeno zbrinjavanje srpske manjine. Povratak Srba u Hrvatsku, posebice kroz programe stambenog zbrinjavanja bio je kontinuirani proces financiran od strane države. U 2023. država je nastavila s ulaganjima u stambeno zbrinjavanje povratnika, posebno onih koji su povratnici iz izbjeglištva. Ova sredstva osiguravaju izgradnju, obnovu, opremanje stambenih jedinica, sredstva idu za pravne i administrane troškove. Dakle isto ukazuje se kako značajan dio novca usmjerava se na poboljšanje životnih uvjeta srpske manjine, osiguravajući materijalnu sigurnost. Što se tiče uvjeta za dvojezičnost, izvješće daje jasne smjernice, prema ustanovom zakonu, dvojezičnost se uvodi u jedinicama lokalne samouprave gdje pripadnici nacionalnih manjina čine najmanje 1/3 stanovništva na temelju popisa, neke jedinice su izgubile to pravo jer je popis pao ispod one granice od 33,3%, pa je u gradu Vukovaru sad negdje 29,70% Srba, što znači da više nemaju pravo na dvojezičnost dok općina Orehovica zahvaljujući romskoj populaciji koja sad čini 33,68% dobiva pravo na pojedinačnost. Financijska potpora nacionalnim manjinama, a posebno srpskoj manjini impresivno je obilna, detaljno je strukturirana. Kroz ulaganja u srpsku nacionalno vijeće, pravoslavne crkvene objekte, stambeno zbrinjavanje i kulturnu autonomiju država osigurava održavanje i razvoj srpske manjine u Hrvatskoj. Međutim, pitanje ostaje koliko su ta sredstva doista iskorištena za poboljšanje kvalitete života? To je ono što nas zanima. Gdje su otišle pare? Da li u prave ruke za prave projekte, na prava mjesta ili ili ostaju na razini političkog zadovoljstva manjinskih elita jer imamo tu itekako one koji su elita. Dobro žive, uloga im je sjajna, pozicija unosna i baš dobro su to utržili, dobro žive. S obzirom na opću apatiju prema korištenju prava poput dvojezičnosti možda bi bilo vrijeme da se preispita stvarni učinak određenih financijskih ulaganja. Hvala. Hvala. Slijedeći na redu kolega Tomislav Josić ispred kluba odnosno u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, ministre, poštovani saborski kolege, pa evo ja ću u ime Kluba Domovinskog pokreta završno reći par riječi. Žao mi je da ima malo ljudi ovdje u sabornici i izgleda da ne slušamo pozorno što ljudi govore. Svako tko je ovdje sjedio mogao je čuti da je Ivana u ime Kluba Domovinskog pokreta govorila i o problemima obrazovanja i o problemima stambenog zbrinjavanja i o svim ostalim problemima koje muče srpsku nacionalnu manjinu manjinu kao i sve ostale građane u Hrvatskoj znači bez obzira kojoj nacionalnoj manjini pripadaju ili da li pripadaju većinskom narodu. Mi živimo u Vukovaru, ja osobno živim u Vukovaru i znam tu cjelokupnu problematiku i znam kakva je situacija. Znači mi pozdravljamo uvijek sve dobro što dolazi sa strane srpske nacionalne manjine i uvijek ćemo podržati i uvijek ćemo pokušati pomoći u nekim stvarima. Znači mi smo se ovdje zbog jedne stvari ne slažemo se i ne prihvaćamo to izvješće. Znači financiranje novina iz državnog proračuna koje svakodnevno pljuju po svim čimbenicima u našem društvu, ne priznaju ništa i ja smatram da to država država ne treba financirati. Kao što je kolega Miletić rekao nek si nađu sponzore, nek plaća tko god želi, privatna tko god to hoće plaćati i tko god to želi kupovati ima pravo, međutim ne slažemo se sa time da država to financira i da država to plaća. Svaka udruga proistekla iz Domovinskog rata koja dobije bilo kakav novac iz državnog proračuna da li je to od grada, da li je od županije, da li je od ministarstva mora pravdati svaku svoju kunu koja je dobila. Mi tražimo ako već neko dobija veliki novac iz državnog državnog proračuna da mora nekako nekome polagati i račune. Znači neko bi morao postaviti pitanje ako mi vama plaćamo za to kako možete onda raditi takve stvari. Znači mi samo želimo ovdje ukazati na neke nepravilnosti i želimo da se čuje istina jer to je tako. Možemo se mi, možemo svi staviti glavu u pijesak kao noj i reći mi to ne vidimo. Međutim, činjenica je da to narod vidi i da to narod pita i stvarno se svi ljudi čude kako neko može, zamislite sad mene svi kažu da sam ja nekakav desničar, da sam ekstreman ovakav, onakav da meni netko plaća iz Srbije da ja pljujem po Srbiji. Pa ja bi to radio gospodo i besplatno, ne mora mi nitko plaćat. Prema tome, ja bi volio da me iz Srbije plaćaju da ja po njima pljujem kao što hrvatska država plaća srpskoj nac… SDSS-u da on pljuje po hrvatskoj državi. Mislim da stvarno to moramo dobro razmisliti svi da li je to normalno. O problemima srpske nacionalne manjine mogli bi pričat ovdje danima o integracijama i segregacijama. Ja vas još jednom, ponavljam i upozoravam u Borovu Naselju postoji vrtić na lijevu stranu idu Hrvati, na desnu stranu idu Srbi, iza ima igralište koje je podijeljeno po pola sa žicom. Je li to normalno? To je po hrvatskom zakonu. Pa ja ću vam reći ovako, živio sam 16 godina u Njemačkoj, Njemačka vam je jedna nazadna država nemaju oni pojma ni o čemu i zamislite kod njih u školu i u vrtiće svi idu zajedno. Niko nije odvojen i niko nije u nekom kavezu. Pa mi nije jasno i kod njih nema međunacionalnih i međuetničkih sukoba, pa mi nije jasno kako smo mi toliko pametni da smo smislili da odvajamo djecu od malih nogu od vrtića i da onda očekujemo kada oni krenu u osnovnu i srednju školu da će se oni volit i poštivat. Pa trebamo onda promijenit to, a kad budemo to promijenili onda ćemo možda imat i puno manje problema u državi. Iz sveg, iz svih tih razloga mi to izvješće nećemo prihvatiti. Hvala. Hvala kolegi Josiću. U ime predlagatelja ko… ministar Davor Božinović. Izvolite.

lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici, ja bi evo završno se kratko referirao i na neke od primjedbi, i evo moj je nekako dojam da je ovo jutro počelo dosta burno, a kasnije su rasprave postajale sve konstruktivnije, fokusiranije tako da ću probat odgovorit na neka pitanja na koja preciznije to mogu. Bilo je govora oko odlazaka zaposlenika iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, što se tiče njih, odlazaka osoba iz ureda, prema podacima koje imamo iz, iz predmetne Ustrojstvene jedinice Vlade RH bile su određene i broj osoba zaposlenih na, zbog provedbe projekata na određeno vrijeme, kad je, su završili ti projekti oni su i otišli. Od onih koji su bili stalno zaposleni u uredu nekoliko ih je otišlo na druga radna mjesta zbog toga što su odabrali kao i puno drugih ljudi veće plaće i bolje pozicije koje su im bile ponuđene, dakle nema govora o tome da se tu događa nešto što nije normalno i što se ne događa u drugim institucijama. Kad govorimo o sudskim postupcima na jezicima nacionalnih manjina, a vezano na primjedbu da je mali broj postupaka koji se pred sudovima vode na manjinskim jezicima, rekao bih da je važno da stranci koja to zahtijeva u svakom slučaju se takva mogućnost daje, dakle da se vodi postupak na jeziku nacionalne manjine, trošak vođenja tog postupka dakle i na jeziku i na pismu nacionalne manjine snosi sud, tako da to nije nit, niti u jednom smislu sporno pitanje. Što se tiče primjedbe o tome da je za dvojezičnost previsok prag, on je propisan na 1/3 stanovništva, međutim kao što pretpostavljam svima je poznato dvojezičnost se može uvesti i u onim jedinicama koje imaju manji broj pripadnika nacionalne manjine ako se to uredi statutima tih nacionalnih, tih JLS, neke to jesu napravile iako nemaju trećinu stanovnika koji su pripadnici određene nacionalne manjine, neki nisu odnosno većina nije Što se tiče stambenog zbrinjavanja, to je mislim spomenuo kolega Miletić, to mi je onako friško, ovaj dakle svi koji ostvare pravo na potpomognutim područjima sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na tim područjima imaju pravo dakle ono ne protežira na bilo koji način pripadnike, pogotovo kako je bilo rečeno da se to radi za jednu manjinu. Naime, na listi prvenstva koja se utvrđuje, a to provodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja, boduju se razni kriteriji, ali niti jedan bod neko ne može dobiti zbog nacionalne pripadnosti. Što se tiče sredstava odnosno pitanja postoje li neki drugi izvori sredstava, još neki donatori, dakle svi podnositelji projekata potpisuju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. Ako se prilikom kontrole utroška sredstava utvrdi dvostruko financiranje onda se takvi projekti odbacuju od strane Ureda za ljudska i i manjinska prava, a korisniku koliko su, ukoliko su sredstva već povučena moraju učiniti povrat tih sredstava. Što se tiče financiranja Vijeća nacionalnih manjina, one imaju pravo na financiranje naknade za rad, to je onaj iznos do 75% od naknade koju dobivaju članovi predstavničkih tijela te jedinice, imaju pravo na naknadu troškova i naravno za programe. Potrebno je napomenuti, ne znam jesam to kazao u uvodnom dijelu, da je za financiranje vijeća u prošloj godini utrošeno 3 milijuna 196 tisuća eura iz sredstava JLPS, a dodatno je u siječnju ove a dodatno je u siječnju ove godine donesen pravilnik koji je mogući iznos naknade članovima Vijeća nacionalnih manjina povećao sa 50 na 75% od iznosa predviđenog za članove predstavničkog tijela te jedinice. Što se tiče također jednog pitanja koje je postavljeno, dakle pripadnici nacionalnih manjina su fizičke osobe imaju jedini taj OIB koji im je dodijeljen kao fizičkoj osobi kako bi se izbjeglo povezivanje sredstava i institucije predstavnika i osobe predstavnika Ovršni zakon je još mislim 2020. propisao da su sredstva koja se nalaze na posebnom računu koji je otvoren za potrebe nacionalne manjine izuzeti od ovrhe koja bi bila za njegove privatne potrebe. Navedeno bi trebalo da, značit da privatne obveze predstavnika ne, se ne povezuju sa sredstvima koja su isplaćena za rad nacionalnih manjina. Bilo je tu još naravno zapažanja zastupnika, mislim Klub Mosta je govorio o zaposlenima u državnoj upravi da mnogi programi za zapošljavanje manjina ostaju neiskorišteni. Ja u ovom trenutku osim onih podataka koji su i vama dostupni mogu samo kazati da što se tiče, a to znam jer jučer je bilo Izvješće o radu policije, dakle zapošljavanja nacionalnih manjina u MUP-u mi imamo mi imamo 1.128 pripadnika nacionalnih manjina a samo prošle godine smo zaposlili 62 pripadnika nacionalnih manjina u MUP-u. Zaključno Zaključno se mogu složiti da u razdoblju koje je pred nama moramo dodatno osnažiti sve službe koje su uključene u provedbu dijelova programa, pogotovo kad govorimo o financiranju. No ono što je sigurno to je da se utrošak sredstava kontinuirano kontrolira, baš kao i sva druga javna sredstva, te da je u slučajevima nenamjenskog ili nezakonitog utroška sredstava svaka organizacija dužna vratiti sredstva u državni proračun. Rasprava po mom dojmu je danas ukazala da ipak imamo izvjesnih izazova sa sadržajem određenih aktivnosti odnosno sa prioritetima provedbe o kojoj također kao što je i normalno odlučuju manjinski predstavnici i sumirajući sve to čini mi se da u, barem evo u mom mandatu koji je počeo prije par mjeseci na ovom mjestu, možemo razmotriti mogućnosti unaprjeđenja jedne vrste preciznijeg ili jasnijeg definiranja prioriteta financiranja. Međutim ono što nikako ne smijemo izgubiti iz vida ova i ova rasprava danas je pokazala da ima i dosta emocija, da je i dosta osjetljiva, a ja sam uvjeren da i ne mora biti, dapače siguran sam jer mislim da nam je svima ovdje jasno da Ustavni zakon je i donesen kako bi osnažio manjine, kako bi manjine očuvale identitet, kako bi se što potpunije integrirale u naše u naše društvo, kako bi postigle zadovoljavajući stupanj ekonomske i društvene uključenosti, a o izazovima u provedbi ja sam uvijek spreman razgovarati, ali ne na način da pogotovo u nekim razdobljima političkog kalendara, te teme komuniciraju na jedan način koji zapravo i može sa druge strane protumačiti da je to nešto što je potrebno zbog određenih političkih nazovimo ih probitaka. U svakom slučaju sve ovo što mi radimo je zapravo doprinos demokratskoj snazi države i to je čini mi se ključno. Također ova prava provedbu iz Ustavnog zakona ona su naša, ona su unutarnje Hrvatska, Hrvat sa svim svojim izazovima i sa svim svojim odgovornostima. Ono što je bitno razlikovati to je da postoji razlika između unutarnje i vanjskopolitičke dinamike, pogotovo ako se pripadnike manjina u Hrvatskoj drži odgovornima za nešto što govore politički lideri u njihovim ili državama njihove matice jer čini mi se da usmjeravanje kritika prema pripadnicima nacionalne manjine ih zapravo stavlja u kontekst da su i oni kao građani bi trebali imati neki nadstandard, oni su hrvatski građani, oni su dio ovoga društva, oni ne mogu odgovarati za bilo što uključujući i gluposti koje izjavljuju političari kako u Hrvatskoj tako i izvan Hrvatske bez obzira radi li se o njihovim matičnim državama, a nama dakle svim građanima Hrvatske, svim hrvatskim institucijama, na nama je zapravo da imamo visok stupanj samosvijesti o sebi, o tome da smo integrirani u dio svijeta gdje smo oduvijek željeli biti integrirani, da smo suverena zemlja, da smo zemlja koja izvršava i svoje međunarodne obveze, ali ne zbog i na račun interesa nekih izvan Hrvatske nego prije svega zbog svog vlastitog interesa, a naš interes je da sve građane Hrvatske bez obzira bili oni pripadnici većinskog ili manjinskog naroda tretiramo na isti način i da nikoga ne dovodimo u poziciju da odgovara i da mora, niti, a on nema niti taj legitimitet zbog nečega što nije kazao ili nečega sa čime se i osobno možda manje ili više slaže ili ne slaže, ali i to je demokracija, svatko u demokraciji može govoriti što hoće, nema verbalnog delikta, a ja nisam najsretniji kad kroz otvaranje tema ili pitanja na taj način zapravo možda u najboljoj namjeri da pokažemo svoju snagu pokazujemo svoju slabost. Evo hvala vam lijepa i hvala svima koji će podržat i ovaj pristup i ovo što radimo. Hvala ministru Božinoviću. Za repliku se javio kolega Josip Jurčević, izvolite. **Jurčević, Josip (Nezavisni)** Evo poštovani ministre iz svega što smo čuli danas možemo zaključit da je logično da velikosrbijanska struktura koju je u Hrvatsku državu ugradio agresor, srbijanski agresor, radi svoj posao protiv Hrvatske. Međutim po svemu što smo čuli postavlja se dakle pitanje odnosno prepoznaje se problem da glavni problem nije ta struktura nego onaj tko se busa u hrvatska prsa, a to je upravo ova vlast sada jel, koja omogućuje sve to i stoji iza toga, jel. Tako da se nadam da ćete to razumjeti, a to sve više razumije hrvatskih građana pa barem ako ništa drugo zbog interesa da i ostanete u buduće vlasti dakle da to uvažite. Dakle problem ste vi kao vlast jer omogućujete protuhrvatsko djelovanje agresorske velikosrbijanske strukture koja je zahvaljujući Erdutskom sporazumu ugrađena uključujući dakle i ratne zločince koji su donijeli o tome odluku. I to vam sve piše dakle u

E sad ne znam kako ćete mi odgovoriti, možda ni nećete, a što bi bilo da na ulici vam tako priđe hrvatski branitelj dragovoljac i kaže evo poruka je molim, molim te pitaj ministra udruga Srpskog narodnog vijeća u Petrinji državnim novcem dobila je građevinsku dozvolu za gradnju Srpskog kulturnog centra nigdje drugdje nego baš na Trgu hrvatskih branitelja. Tu je poginulo mojih 598 suboraca i stradalih civila. E sad, evo ne znam, ljudi pitaju pa ja javno postavlja da li je to baš mjesto to, na Trgu hrvatskih branitelja, dal će to možda bit sve skupa tako još bolje da je to tako ili nije, je li moglo bit negdje drugdje, je li to slučajnost ili slučajnosti ne postoje. **Penava, Ivan (DP)** Evo kako mi kažu kolegice iz resornog ministarstva dakle kuća, kuća je otkupljena od obitelji koja je eto slučajno srpske nacionalnosti i valjda je obnovljena i dobila je dozvole na lokalnoj razini da dakle, ne znam evo to bi rekao bilo kome pa i branitelju koji je vama poslao poruku.

o nacionalnim manjinama možda u neki europski kontekst pa evo podaci da je u Austriji za ostvarivanje prava na ravnopravnu upotrebu jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalnih manjina dovoljno da njihov udio na određenom naravno području prelazi 10%. U Srbiji je to 15%, u Rumunjskoj je 20%, a u Hrvatskoj s pragom od najmanje 1/3 stanovništva ispada da je naš postotak među najvišima u, u Europi pa samo želim time reći da svima onima koji smatraju da manjine imaju previše prava po tom Ustavnom zakonu, kada to stavimo u kontekst Europe, rekla bih da ima i boljih primjera. Zahvaljujem. **Penava, Ivan (DP)** sva, svaka država ima svoje specifičnosti prije svega povijesne. Ja mislim da je danas najviše jedinica lokalne samouprave koji ne zadovoljavaju ovaj kriterij od 1/3, a dale a dale su otvorile su kroz svoje statute mogućnost manjinama da sudjeluju odnosno da imaju pravo na dvojezičnost iz onih dijelova Hrvatske gdje je rat završio puno prije nego Domovinski rat. Tako da sam ja siguran da će jednog dana i to pitanje sazrjeti kod svih ovdje ovdje konkretno govorim o Istri. Da ste nešto od tih prava tamo 10, 20 godina nakon rata II Svjetskog rata zahtijevali teško da bi …/Upadica Hvala lijepo. Za povredu Poslovnika, upozoravam na opomene, bila bi treća, javio se kolega Josip Jurčević. Izvolite. Evo kad govorimo već o nekim međunarodnim standardima valja podsjetiti na dvije činjenice. Jedna je da nitko u EU nema i ne daje tolika prava i toliko zastupnika, odnosno manjinskim etničkim zajednicama. puno je važnije da je Venecijanska komisija koja je referentna nadležna itd., očitovala se dakle da takva prava nema nikakvih potreba dakle da se da takva prava daju manjinskim etničkim zajednicama da odlučuju zapravo o pitanjima koja se ne odnose na njih. Hvala lijepa. Hvala. Izričem treću opomenu temeljem čl. 239 Poslovnika i s ovim zapravo iscrpljujemo raspravu po ovoj točki